sa trećom točkom: - Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. Podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje U skladu sa člankom 129., 139. Zakona o mirovinskom osiguranju, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podnio je izvješće. Raspravu su proveli Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnice ovoga Visokog doma. Ovo moje izlaganje uvodno o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2007. ili za 2007. godinu slično će biti mojem izlaganju pred ovim Visokim domom u istom sazivu prošle godine o radu i poslovanju zavoda za prethodno razdoblje, za 2006. godinu. Naime i u prošloj 2007. godinu, u zavodu je obavljen veliki posao na koji je utjecala i pojačana zakonodavna aktivnost i ovog Visokog, ovog Visokog doma u području mirovinskog osiguranja. Prošle su godine doneseni i ušli u primjenu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o provođenju odluke ustavnog suda od 12. svibnja 98. mislimo na obeštećenje korisnika najviših obiteljskih mirovina. Zatim Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. za čiju su primjenu pripremne radnje u zavodu započele i tijekom 2007. a u ovoj godini će te aktivnosti aktivnosti biti završene u potpunosti. Svako treba spomenuti i prevođenje prava, prevođenje mirovina i naknada hrvatskim braniteljima prema Zakonu o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, te provedbu ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji, također iz 2006. godine. Svi ovi poslovi, kako redovni, tako i izvanredni obavljeni su u predviđenim zakonskim rokovima. Uz ovo ja bih naveo da veliki opseg poslova, novih poslova u godini zavod je u prošloj godini uz te poslove nastavio intenzivno raditi i na i na poboljšanju ažurnosti, mislim na skraćivanje trajanja postupka osiguranja i na podizanju kvalitete u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja. Ažurnost kao trajna zadaća i glavni pokazatelj uspješnosti o radu zavoda, vremenski gotovo prepolovljeno u odnosu na prije nekoliko godina primjerice na 2004. godinu i s obzirom na izuzetno zahtjevne poslove na provedbi preustroja zavoda koji se odvija paralelno moglo bi se slobodno reći da su navedeni rezultati i maksimum koji se može u ovome momentu postići. Daljnje poboljšanje ažurnosti postići ćemo ili postići će se preustrojem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u najmoderniju javnu ustanovu u Republici Hrvatskoj prelaskom na novu usmjerenu organizaciju rada sa punom informatičkom podrškom uz uvođenje digitalnih dokumenata u poslovne procese zavoda. Nešto o stanju sustava mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti. Ovaj sustav čini pravni okvir kojim se uređuje način osiguranja rizika starosti invalidnosti smrti, kao i administrativno i institucionalno uređenje provedbe mirovinskog osiguranja. Važnost mirovinskog sustava u gospodarskom, socijalnom i političkom životu Republike Hrvatske se ogleda u broj osiguranika koji plaćaju doprinos za mirovinsko osiguranje, o broju korisnika mirovine i članova njihove obitelji koji žive od te mirovine, te visini izdataka za mirovinsko osiguranje i udjelu njezinom udjelu u bruto domaćem proizvodu. Karakteristični pokazatelji stanja sustava mirovinskog osiguranja su udjel izdataka ili troškova za mirovinsko osiguranje u bruto domaćem proizvodu, omjer broja osiguranika i korisnika mirovine, zatim priljev novih korisnika mirovine, te razina mirovina u odnosu na plaću. U zavodu je 31. prosinca 2007. godine bilo evidentirano milijun korisnika mirovine i milijun 579 tisuća 463 osiguranika, to nam daje omjer 1:1,41 i to je ipak nakon dugogodišnjeg kontinuiranog pogoršanja ipak minimalno poboljšanje toga omjera koje je značajno, toliko značajno i za stanje i održivost sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti. Primjerice unatrag nekoliko godina najniži omjer imali smo u 2001., 2002. i 2003. kada smo imali 1:1,36, zatim se taj omjer polako penjao

I u 2007. godini su ukupni rashodi mirovinskog osiguranja rasli sporije od rasta bruto domaćega proizvoda u Republici Hrvatskoj. Naime, udjeli izdataka, osiguranja u BDP-u u 2007. godini iznosio je 11,9%, što u odnosu na prethodne godine znači pad pa primjerice kada krenemo od 2004. godine imali smo 12, preko 12%, 12,22%, danas to ipak predstavlja znatno niži udjel u BDP-u. Prosječna mirovina za mjesec prosinac u 2007. godini iznosila je 1996 kuna i 92 lipe, što je za 4,88% više nego u prethodnoj godini a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,28%. Prosječna starosna mirovina, također kao jedan od parametara, prosinac 2007. godine iznosila je 2206 kuna i 6 lipa, a udjel prosječne starosne mirovine u prosječnoj plaći za prosinac 2007. godine iznosio je 44,5% Prosječna mirovina koja je ostvarena za rad za 40 i više godina staža koja se i u Europskoj uniji smatra parametrom razine mirovina u Republici Hrvatskoj iznosi 61% prosječne neto plaće. 2006. iznosila je oko 63% što je približno razini mirovina u nekim državama članicama Unije. U 2006. godini primjerice Belgija je imala 67%, Finska 62%, Njemačka 63%, Slovačka 63%. Ukupni prihodi mirovinskog osiguranja u 2007. godini iznosili su 30 milijardi 516 milijuna kuna a ukupni rashodi za mirovinsko osiguranje u istoj godini iznosili su 30 milijardi 518 milijuna kuna. Naravno, tu su uključena i sredstva za mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Od ukupnih rashoda gotovo 97% se odnosi ili preciznije 97,86% odnosi se na isplate korisnicima mirovina a ostalo su rashodi stručne službe, financijski rashodi, rashodi za nabavu nematerijalne, nefinancijske imovine i obvezno osiguranje posebnih kategorija, ovdje mislim na drugi stup. Osim mirovinskog osiguranja na temelju generacijske ili međugeneracijske solidarnosti zavod provodi i ostvarivanje prava na doplatak za djecu. I za prosinac 2007. godine u zavodu ili u prosincu bilo je 980 korisnika doplatka za 455 tisuća 761 dijete što je za 9,51% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, mislim na prosinac 2006. godine. Prosječna svota doplatka za djecu iznosila je 363 kune i 90 lipa po djetetu što je za 32,1% više nego u prethodnoj godini a za financiranje doplatka za djecu u 2007. godini utrošeno je milijarda i 880 milijuna kuna. Kad se razmatra stanje sustava mirovinskog osiguranja ne može se zaobići odnosno ne mogu se zaobići dva zakona koja su donesena u 2007. godini kojima se pridonijelo njegovoj daljnjoj stabilizaciji i kojima se osobito poboljšao materijalni položaj korisnika mirovina. To su Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju: Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju donesen je 13. srpnja 2007. godine i stupio na snagu 7. kolovoza iste godine ostvarivanje odnosno određivanje dodatka na mirovine priznate i određene isključivo prema ZOMO-u, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju a u cilju ublažavanja razlika među tzv. novim korisnicima mirovine. Znači, mirovinama ostvarenim i određenim prema Zakonu o mirovinskom osiguranju a nastalih uslijed postupnog širenja obračunskog razdoblja za izračun mirovine u prijelaznom razdoblju od 2000. nadalje uzimajući u obzir naravno i razlike koje će još nastati širenjem obračunskog razdoblja za cijeli radni vijek do 2010. i kasnije. Mirovine su povećane od 4 do 27% ovisno o godini ostvarivanja prava. Mirovine ostvarene od 99. do 07. povećane su od 4 do 24,9%, mirovine koje se ostvaruju u 2008. povećavaju se za 25,9%, u 2009. povećat će se za 26,4% a 2010. i narednih godina za okruglih 27%. U 2007. godini isplaćen je dodatak za dva mjeseca, u studenom za listopad a u prosincu za studeni 2007. u ukupnom iznosu od 102,2 milijuna kuna za prosječno prosječno preko 197 tisuća korisnika mirovine. U 2008. godini isplaćen je dodatak za 11 mjeseci, ovdje je obuhvaćena isplata za prosinac 2007. i za razdoblje siječanj-listopad 2008. godine u ukupnom iznosu od 658,11 milijuna kuna za prosječno 213,5 korisnika mirovina. Nadalje, drugim zakonom, mislim naravno na novelu Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine došlo je do daljnjeg povećanja opsega prava i razine prava koje se ostvaruju primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju. Tako su privremene starosne mirovine umjesto dosadašnjih 0,34% po mjesecu ranijim odlaskom u mirovinu smanjuju za 0,15% po mjesecu što u slučaju ostvarivanja te mirovine 5 godina primjerice ranijega odlaska znači ukupno smanjenje od 9% umjesto dosadašnjih 20,4%. Najniže mirovine koje se određuju za svaku godinu navršenog mirovinskog staža u nesmanjenoj svoti od navršene 31 godine mirovinskog staža a ne kao do sada u smanjenoj svoti. A invalidske mirovine ostvarene na temelju profesionalne nesposobnosti za rad koje se isplaćuju za vrijeme zaposlenja njihovih korisnika primjenom mirovinskog faktora povećane su za 33 za jednu grupaciju odnosno za 50% za drugu. Također valja napomenuti da je usporedo s novim i povoljnijim izračunom ovih mirovina korisnicima ponovno određen i dodatak na mirovinu a razlika mirovine za razdoblje od siječnja do rujna, 30. rujna 2008. godine isplaćena je početkom ovog mjeseca za skoro 70 tisuća korisnika, to su tzv. stari korisnici u iznosu od 108 milijuna kuna a jedan dio posla koji će se obaviti ručno zbog specifičnosti postupka i prava negdje za oko 6 tisuća korisnika bit će obavljen do kraja godine kako je zakonom i definirano. Što se tiče rada stručne službe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je javna ustanova s javnim ovlastima u rješavanju o pravima i obavezama iz mirovinskog osiguranja osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju i Zakonom o mirovinskom osiguranju obvezno je uređeno obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti tzv. prvi stup trodijelnog mirovinskog osiguranja. Mislim da nema potrebe napominjati da su ostali dijelovi sustava uređeni posebnim propisima. Obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju generacijske solidarnosti obavezno se osigurava prava kao što znamo na starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, obiteljsku mirovinu, najnižu osnovnu profesionalnu rehabilitaciju, naknadu zbog tjelesnog oštećenja te naknade putnih troškova u svezi s ostvarivanjem osiguranih prava a što sve skupa čini praktički osnovnu djelatnost Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranja. U sklopu provedbe mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti u 2007. godini u zavodu je bilo na rješavanju preko 600 tisuća postupaka odnosno zahtjeva, preciznije 604 tisuće 401 zahtjev o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu što je za 2,15% više nego u 2006. godini od kojih je riješeno 517 tisuća 366 zahtjeva ili 85,6% što je za 2,5% manje nego u 2006. godini. Izvršenje u prvom stupnju je na razini 2006. godine, dok je izvršenje u drugom stupnju manje za 12%. Razlog je veliki broj žalbi u predmetima branitelja, hrvatskih branitelja u kojima je složen dugotrajan postupak medicinskog te ponavljanje postupka revizije pri ocjeni invalidnosti pri Povjerenstvu za reviziju, ocjene invalidnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao kroničan nedostatak i veliko opterećenje vještaka u zavodu. Ipak, u zavodu smo nastavili pored svega toga, trend smanjivanja čak za 14,8% broja neriješenih zahtjeva iz ranijih razdoblja pa je tako preneseno umjesto u prethodnom razdoblju kad je bilo 80 tisuća, u ovom razdoblju preneseno u 2007. 70 tisuća neriješenih zahtjeva. Zavod je pored redovnih poslova, to sam već napomenuo na početku izlaganja, znači osim svojih redovitih poslova obavio veliki niz izvanrednih izvanrednih poslova koji su mu dani u mjerodavnost na temelju zakona Republike Hrvatske. Smatram da zbog velike važnosti i za ovaj Dom, a osobito za korisnike mirovine, naše umirovljenike, da trebamo se u par riječi prisjetiti kako je to izgledalo. Primjerice, kroz provedbu Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja pravo na obeštećenje ostvarilo je skoro ili približno 430 tisuća korisnika, a isplata se obavljala po dva modela, poznati model A, model B. Isplata po modelu A, isplata tijekom prve dvije godine onda trajanja fonda. Naravno, iznos obeštećenja uvećan je za kamate i umanjen za 50% i isplaćen je u 4 rate u ukupnom iznosu za 4,8 znači 4 milijarde i 800 milijuna kuna. Po modelu B imali smo isplatu tijekom ili bit će isplata bolje rečeno tijekom osam godina od kojih su prve dvije godine počeka. Isplaćuje se cijela svota pripadajućeg obeštećenja uvećana za kamate, razdijeljena na šest godišnjih obroka. Prva rata po ovom modelu isplaćena je u 12. mjesecu 2007. u iznosu od 702,6 milijuna kuna, a u prosincu ove godine slijedi isplata druge rate. Što se tiče provođenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda, ovdje mislim na obeštećenje naravno korisnika obiteljskih i najviših mirovina. Pravo je ostvarilo 35 tisuća 456 korisnika, a isplata se vrši po istom modelu kao korisnicima koji su ostvarili pravo na obeštećenje po, mogli bi nazvat ga tako, osnovnom Zakonu o provođenju odluka Ustavnog suda. Po modelu A isplaćene su do sada tri rate u ukupnom iznosu od 378,3 milijuna, dvije rate u 2007. godini u ukupnom iznosu od 250 milijuna i jedna u 2008. u iznosu od 127 milijuna. Prema podacima HPB-Investa Društva za upravljanje, na temelju oba zakona na ime obeštećenja do sada je korisnicima isplaćeno ukupno 5 milijardi i 880 milijuna a do kraja obeštećenja po ovome zakonu i po ovim zakonima isplatit će se ukupno 15,5 milijardi kuna. Što se tiče provedbe Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, tijekom 2006. i '07. godine isplaćena je razlika do prevedene mirovine, tzv. dug hrvatskim braniteljima prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 516 milijuna kuna. Tijekom 2007. godine u zavodu je bilo na rješavanju i 11 tisuća 450 zahtjeva za priznavanje prava na temelju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji. Isplata mirovine prema ugovoru počela je u travnju 2007. godine, a u 2007. godini bilo je isplaćeno 36,3 milijuna kuna. Na dan 31. listopada ove godine u zavodu je evidentirano ukupno 15 zahtjev od čega je riješeno 11 tisuća 231 zahtjev i od početka isplate pa do tog datuma, znači 31. listopada ukupno je isplaćeno 137,56 milijuna kuna. Kad bi ovo sve rekapitulirali onda je, vezano za poboljšanje materijalnog položaja, unatrag kad pogledamo tri godine kroz obeštećenje, kroz dodatak na mirovine, kroz izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju, kroz novele … kroz rješavanje problema ili prevođenje prava isplate duga hrvatskim braniteljima, kroz isplatu vezano za rješavanje pripadnika HVO-a utrošeno ukupno 7 milijardi i 562 milijuna kuna. Što se tiče rada zavoda i rada na modernizaciji, ono što bih istaknuo kratko je da je, već smo o tome govorili, da je Vlada prihvatila studiju osnova preustroja čime je i započet ujedno opsežan rad na modernizaciji zavoda i cilj je jasan. To je preobrazba zavoda u modernu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti s ciljem podizanja razne kvalitete usluga koje zavod pruža svojim korisnicima, skraćivanje trajanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te smanjenje troškova poslovanja. Radi preustroja zavod je na načelima procesno usmjerene organizacije u 2007. godini radio intenzivno na pet područja, projekata. O njima smo svaki put izvijestili ovaj Dom. Smatram da nema potrebe nego samo navesti da su do sada dokumentirani svi poslovni procesi, temeljni i potporni do razine sudionika i aktivnosti, izrađeni model budućih procesa u uvjetima moderne informatičke tehnologije, tzv. "to be" model, te slijedi faza njegove implementacije. Izrađen je i Prijedlog programa smanjenja broja radnika i njihovo zbrinjavanje i Nacrt prijedloga novog modela plaća koji je proslijeđen Vladi Republike Hrvatske. Izrađena je i funkcionalna specifikacija, bilo od projekta ESUD-a, instalirano je novo središnje računalo, provođen je i međunarodni natječaj i odabran implementator za prvu fazu implementacije modula RP sustava. Pored ovih aktivnosti, vezano za dijelom određenu pomoć i Svjetske banke, u 2007. godini zavod je i samostalno koristeći se i vlastitim ljudskim potencijalom i materijalno tehničkim resursima nastavio započeti proces modernizacije i unaprjeđenje poslovanja izradom projekta upravljanja ljudskim potencijalima, prijedlog novog modela plaća, te nizom ostalih aktivnosti od kojih bih izdvojio nekoliko od kojih je najznačajnija mjera za skraćivanje trajanja postupka, rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja, modernizacija poslovanja, arhiviranja uz kontinuirano izlučivanje registraturnog gradiva, za izvještajno razdoblje. Primjerice izlučeno je gradivo iz približno 276 tisuća mirovinskih spisa i mikrofilmirano približno u izvještajnom razdoblju 11 milijuna 300 tisuća dokumenata. Zatim je nastavljen rad na uspostavi dugoročne dokumentacijske politike i proširenje opsega elektroničkog poslovanja u sklopu projekta E-Hrvatska. Posebno ističem da je u zavodu i u 2007. godini implementiran tzv. spin ili RPN projekt, to je realizirani ili realizacija plana nabave. I zavod je prvi u cijeloj javnoj vlasti u Republici Hrvatskoj uveo ovaj model, odnosno ovaj informacijski sustav, upravljanja procesima nabave. Ovaj sustav omogućava da na jednom mjestu jednostavno, pregledno i učinkovito se prati izvršenje plana nabave zavoda od pokretanja postupka nabave, sklapanja ugovora do realizacije ugovora čime se povećava financijska učinkovitost i kontrola trošenja sredstava. Radi na području rada sa korisnicima, radi olakšavanja i ubrzavanja ostvarivanja prava dodatno, vezano za ono što sam već napomenuo, stavljene su u funkciju četiri nove ispostave, u Pitomači, Gračacu, Novalji i Otoku, započeto je i sa realizacijom projekta osuvremenjivanja načina rada sa korisnicima usluga zavoda u okviru kojeg će se otvaranjem jednog središnjeg mjesta za komunikaciju sa korisnicima omogućiti da korisnik na jednom mjestu bez potrebe osobnog kontakta sa voditeljem postupka dobije brzu cjelovitu informaciju o tijeku postupka, kao i informaciju u svezi sa ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu. S novim načinom rada koji je započeo u 2007. godini i u novo uređenoj područnoj službi u Vukovaru, tijekom ove godine nastavljeno je sa realizacijom projekta, do sada je zavod takav način rada uveo u potpunosti u 15 područnih službi i djelomično u tri područne službe od 20 područnih službi i taj projekt će se završiti u planiranom roku. Ono što bih još htio napomenuti, zaključno, da je osobito značajno da je sve ove poslove, redovne, izvanredne, u izvještajnom razdoblju koji su obuhvatili ogroman broj korisnika mirovina i predstavljali značajne promjene u opsegu i visini njihovih prava zavod obavio prema nama na najbolji mogući način što je i potvrđeno nalazom državnog ureda za reviziju koji je bezuvjetan i to po treći put za redom. Mi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje smo svjesni važnosti uloge i zadaća koju naša institucija, odnosno koju mirovinski sustav cjelokupan ima u hrvatskom društvu, njegovog socijalnog i gospodarskog značaja i sve svoje znanje i sposobnosti ćemo usmjeriti ubuduće u pravcu izvršavanja naših zadaća na zakonit i profesionalan način vodeći računa i o racionalnom upravljanju sredstvima u skladu sa vrhom za koji je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i osnovan. Poštovane gospodo ja se zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala. Hvala lijepa. Izvjestitelji odbora, rad, socijalno partnerstvo? Odbor za financije i državni proračun? Predstavnici Vlade? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ravnatelju i kolege zastupnici. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje aktivno od sredine 2005. godine na temelju studije, osnove preustroja koje je prihvatila i Vlada Republike Hrvatske radi na svojem preustroju u modernu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti. U sklopu provedbe mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti u 2007. godini u zavodu je bilo na rješavanju, kao što ste i čuli od ravnatelja 604 tisuće 401 zahtjev o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, što je za 21,5% više zahtjeva nego u 2006. godini. Od kojih je riješeno 517 tisuća 366 zahtjeva ili 85,6%. Zašto spominjem opet te podatke? Mislim da je to u svakom slučaju pozitivno i jedan veliki napredak u rješvanju. sigurno opterećuje veliki broj žalbi u predmetima hrvatskih branitelja a što je složen i dugotrajan postupak medicinskog vještačenja, revizije, ocjene invalidnosti kao i kroničan nedostatak dovoljnog broja vještaka u zavodu. U 2007. godini zavod je obavljao osim svojih redovitih poslova niz izvanrednih poslova koji su mu dani u mjerodavnost na temelju zakona Republike Hrvatske. Ovdje treba istaknuti provedbu zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine na temelju kojeg je izračunata svota obeštećenja za korisnike najviših mirovina mirovina i obiteljskih mirovina ostvarenih u razdoblju 1. siječnja 99. godine do 4. kolovoza 2004. godine. Obračun svote obeštećenja obuhvatio je ukupno 43 tisuće 219 korisnika od kojih je pravo na obeštećenje ostvarilo 35 tisuća i 456 osoba. U provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, postupak prevođenja mirovina i naknada hrvatskih branitelja obuhvatio je približno 42 tisuće predmeta. U provedbi Zakona o dodatku na mirovinu ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju izračunata je svota dodatka za preko 315 tisuća korisnika mirovina koje su ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te je dodatak prvi put isplaćen uz mirovinu u studenom 2007. godine. Tijekom 2007. godine na rješavanju je bilo i 11 tisuća 450 zahtjeva za priznanje prava na temelju ugovora između Republike Hrvatske i Bosne o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji od čega je riješeno približno 5 tisuća 700 zahtjeva. Zavod je u 2007. godini samostalno koristeći se raspoloživim ljudskim potencijalima i materijalno tehničkim resursima nastavio započeti proces modernizacije i unapređenje poslovanja izradom projekta upravljanja ljudskim potencijalima i prijedloga novog modela plaća u zavodu te nizom ostalih aktivnosti od kojih su najznačajnije provedba mjera za skraćivanje trajanja postupka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja, modernizacija poslova, arhiviranja uz kontinuirano obavljanje poslova … /Govornik se ne razumije./ … registriranog gradiva radi olakšanja i ubrzanja ostvarivanja prava osiguranika i korisnika mirovinskih primanja stavljene su u funkciju uspostave u Pitomači, Gračacu, Novalji i Otoku. Započelo se i s realizacijom projekta osuvremenjivanja načina rada s korisnicima usluga zavoda u okviru kojeg će se otvaranjem središnjeg mjesta za komunikaciju s korisnicima omogućiti da korisnik na jednom mjestu bez potrebe osobnog kontakta s voditeljem postupka brzo dobije cjelovitu informaciju o tijeku postupka kao i informaciju u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja osiguranja i doplatka za djecu. Zavod je 2007. godine implementirao projekt realizacije plana nabave i time prvi od tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj što je u svakom slučaju pohvalno uveo informatizirani sustav upravljanja procesima nabave. Ovaj sustav omogućava da se na jednom mjestu jednostavno, pregledno i učinkovito prati izvršenje plana nabave zavoda od pokretanja postupka nabave, sklapanja ugovora do realizacije ugovora čime se povećava financijska učinkovitost i kontrola trošenja sredstava. Upravno vijeće Zavoda za mirovinsko osiguranje je sukladno planu i programu gospodarenja portfelje od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju davalo suglasnost a sve stručne tehničke poslove oko određene dokumentacije obavljalo je Hrvatsko mirovinsko osiguranje, d.o.o. Na kraju nekoliko podataka o stanju sustava mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti.

što daje omjer 1:1,41. U 2005. godini taj omjer je bio 1:1,39, a u 2006. omjer je bio 1:1,4. To nakon dugogodišnjeg kontinuiranog pogoršavanja pokazuje daljnje makar minimalno poboljšanje tog omjera značajnog za stanje i održivog sustava mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti. Ukupni prihodi mirovinskog osiguranja u 2007. godini iznosili su 30 milijardi 516 tisuća kuna, a ukupni rashodi za mirovinsko osiguranje u toj godini iznosili su 30 milijardi 518 milijuna kuna uključujući sredstva za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Od ukupnih rashoda 91,86% odnosi se na isplate korisnicima a ostalo su rashodi poslovanja stručne službe, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i obvezno osiguranje posebnih kategorija uz osiguranika onih iz drugog stupnja, I u 2007. godini su ukupni rashodi mirovinskog osiguranja rasli sporije od rasta bruto društvenog proizvoda. O tome je govorio i ravnatelj. Naime udjel izdataka tog osiguranja u bruto društvenom proizvodu 2007. iznosio je 11,9% što u odnosu na prethodne godine znači daljnji pad. U 2003. je to bilo 12,44%. U 2004. godini 12,22%. U 2005. 11,80%. 2006. 11,54%. I to ukazuje na financijsko stabiliziranje mirovinskog sustava. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi i ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Za prosinac 2007. godine u zavodu je bilo 242 tisuće 980 korisnika doplatka tisuća 761 dijete. To je znači negdje za 9,51% više djece u odnosu na prosinac 2006. godinu što u svakom slučaju je dobar pokazatelj bar za natalitet Hrvatske. Prosječna svota doplatka za djecu iznosila je 363,90 kuna po djetetu što je za 32,1% više nego u nego u prethodnoj godini a za financiranje doplatka za djecu u 2007. godini utrošeno je ukupno 1,88 milijardi kuna. Prosječna mirovina za mjesec prosinac iznosila je 1996,92 kune što je za 4,88% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,28%. Prosječna starosna mirovina za prosinac 2007. iznosila je 2 tisuće i 206 kuna a udio prosječne starosne mirovine u prosječnoj plaći za prosinac je 2007. godine iznosio 44,49%. U 2006. iznosio je 44,26%. Znači vidi se lagani rast. No prosječna mirovina ostvarena za rad u punom radnom vijeku koja se u Europskoj uniji smatra parametrom razine mirovina u Republici Hrvatskoj iznosi 61% prosječne neto plaće. U 2006. godini iznosila je 63% što je približno razini mirovina u nekim državama članica Europske unije u 2006. primjerice Belgiji koja ima 67%, Finskoj 62%, Njemačka 63%, Slovačka 63%. No da se ne bi kasnije hvatali za ove postotke kako je to zgodno činjenica je nažalost da kupovna moć sa mirovinama naših umirovljenika je daleko ispod kupovne moći upravo umirovljenika ovih država koje po postotku imaju približan omjer. I zaključno obzirom na kvalitetno pripremljeno izvješće o radu Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja iz kojeg proizlaze pozitivni pomaci na podizanju razine kvalitete usluga koje zavod pruža svojim korisnicama a što je i posljedica dobrog provođenja preustroja i reorganizacije zavoda Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i nema primjedbi na izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog mirovinskog zavoda za prethodnu godinu, znači 2007. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Broj korisnika mirovina znači koncem 2007. godine bio je milijun 120000. Broj osiguranika 580000. Omjeri znači 1:1,41. Godine 1991. taj omjer je bio

godine je bio de facto omjer 1:3. Da imamo danas takav omjer očigledno bi samo doprinosi iz mirovina bili dostatni da možemo pokriti sve obveze naših ili potražnju naših umirovljenika. Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kako su ovdje navedeni su izraženi iznosom od 26,3 milijarde kuna. No, za mirovine ili za funkcioniranje tog sustava prošle godine isplaćeno je znatno više 30,5 milijardi kuna ili točnije 30 milijardi 518 milijuna 625 tisuća i 86 kuna. Iz mirovinskog znači tog sustava osigurali smo kroz doprinose 18,5 milijardi kuna, a razumljivo 12 milijardi kuna je onda išlo iz proračuna. Na strani 13 dana je tablica tzv. povlaštenih mirovina. Znači sudionici NOR-a 50 tisuća 187 dvije tisuće i 463 kune. Radnici na određenim poslovima u unutarnjim poslovima 3600 kuna. Pripadnici hrvatske domovinske vojske '41. '45. 2047. kuna njih 23328. Bivši politički zatvorenici 5727. Zatim ovdje imamo 12469 pripadnika bivše JNA, ukupna mirovina 2802 kune. Zatim tu su članovi HAZU, Izvršno vijeće Sabora, 399 zastupnika u Hrvatskom saboru i članova Vlade, članak 38 savezni kadar, rudari istarskog ugljenokopa “Tupljak“ d.d. Labin 267, prosječna mirovina 3116 kuna i 7 lipa čime se izuzetno ponosim. Hrvatska vojska, hrvatski branitelji 56000, ukupno 177004 korisnika te vrste mirovine. Ovdje očigledno fale neke kategorije kao što su recimo Predsjednik države ili udovice Predsjednika države čini mi se generali itd. Ono što je isto interesantno reći kada spominjemo nazovimo ih to tako povlaštene mirovine ili oni koji su po povlaštenim uvjetima u mirovini da gotovo u ovome trenutku u Republici nema obitelji čiji neki član ne ostvaruje neku ostvaruje neku vrstu te mirovine. Sutradan kada 500000 branitelja bude u svom sustavu zasigurno više neće biti obitelji koja neće de facto ostvarivati neku od takvih vrsta mirovine. Ono što ja osobno držim da ne bih to zaboravio da i ovih 50187 sudionika NOB-a moraju doći u priliku da im se vrate tzv. stečena prava. Što se tiče ovoga podatka na strani 14. on je indikativan. O tome je govorio državni tajnik. Ovdje se govori o mirovini za puni radni vijek i onda se ovdje kaže sljedeće da uzimajući u obzir iste parametre udjeli prosječne mirovine za puni radni vijek u prosječnoj plaći obveznom osiguranju u nekim europskim zemljama 2006. bili su sljedeći: Austrija 80% prosječne plaće, Belgija 67, Češka 79, Danska 71, Finska 62, Francuska 79, Njemačka 63, Mađarska čak 102, Irska 78, Italija 87, Luxembourg 98 i da ne nabrajam dalje te sve podatke. Hrvatska je tu vidimo na 63%. Znači, kao što je jedna Njemačka čak smo u nešto boljoj poziciji od Finske. Međutim jasno, ne želim cinik. U jednoj Njemačkoj na prosječnu plaću od 2 i pol ili 3 tisuće eura, 60% to to je 1800, 2000 eura a u Hrvatskoj je na 5000 kuna 60% 3000 kuna. Znači, sa 2000 eura u jednoj Njemačkoj gdje je sve jeftinije nego u Hrvatskoj da se živjeti. U Hrvatskoj sa 3000 kuna da se izuzetno teško preživljavati. Ovi podaci koje sam sada iznosio na neki način bit su ovog izvješća. Ono što je sigurno hvale vrijedno, ono što treba posebno istaknuti to je vraćanje ja ću to tako nazvati duga penzionerima penzionerima ili umirovljenicima, da to nije učinjeno de facto do 2007. Jasno je da se on vraća i danas. Nikada, ama baš nikada taj dug nazovimo ga tako ne bi bio vraćen, jer i sami imamo prilike pratiti stanje na hrvatskoj i na svjetskim burzama. Danas više nitko jasno ne kupuje dionice hrvatskih tvrtki. Danas svi žele lišiti se što je moguće prije dionica hrvatskih poduzeća. Danas na žalost više nitko ni ne želi ulagati ma ne u Hrvatsku, nego u ni jednu drugu zemlju, nego jednostavno kapital spašava ono što spasiti može i mi ćemo između ostalog i zbog ove činjenice pada vrijednosti dionica na našim burzama i činjenice da više nitko ne kani ulagati u Hrvatskoj imati sigurno u dogledno vrijeme izuzetnih problema. Mi smo usuđujem se reći svaku, gotovo svaku potencijalnu investiciju ili svakog potencijalnog investitora de facto otjerali bilo da je riječ o plinu u Istri, bilo da je riječ o nekoj Družbi Adriji, LNG terminalu, hotelima, golfu, nekoj tvornici i na taj način smo mi otjerali u Hrvatskoj u zadnjih osam, devet godina ma usuđujem se reći između 4 i 5 milijardi eura. osnovu PDV-a iz tih investicija mi smo mogli uprihodovati jednu milijardu eura, a i otvoriti 40, 50000 novih radnih mjesta koliko ćemo ih de facto izgubiti u 2009. godini. Zašto to govorim? Govorim da bi između ostalog spomenuo samo neke momente koje nas očekuju de facto u 2009. godini. Posezanjem Hrvatske narodne banke za smanjenjem recimo te obvezne pričuve ili rezervi bankama se oslobodio 8,4 milijarde kuna, de facto to je bio čin spašavanja države koja mora osigurati 2 milijarde kuna za obveznice koje dospijevaju u 11. mjesecu. Želim vjerovati da će se uspjeti prolongirati dospjelih 4,6 milijardi kuna po osnovu ovih jamstava za hrvatsku brodogradnju, a temeljem kojih "Brodosplit" bi trebao platiti 1,9 milijardi kuna, "Treći maj" 1,4 milijarde kuna, "Brodotrogir" 800 milijuna kuna, "Kraljevica" 400 milijuna kuna. Ne daj Bože da to ne uspijemo, onda će Hrvatska biti u pravom smislu te riječi u banani. Ali da smo mi u totalnoj banani, svjedoči i podatak da ćemo iduće godine za uvoz i servisiranje vanjskog duga trebati osigurati negdje 35, 35, 36, možda 37 milijardi dolara. Postavlja se jasno pitanje gdje ćemo mi taj novac naći ili će možda doći do intervencije MMF-a, a onda ako se to dogodi, stradati će i tečaj i kao što rekoh, biti ćemo u totalnoj banani. Na strani 38 ovog izvješća dati su sljedeći podaci o prihodima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pa se kaže da ukupni prihodi za 2007. osigurani su u svoti od 26,3 milijarde kuna, što je 99,47% planiranih prihoda. Prihode od doprinosa, znači u svoti od 18,5 milijardi kuna, što čini 70,38% ukupnih prihoda. Prihode iz proračuna za obveze obveze države za mirovine ostvarene prema posebnim propisima i na ostale prihode iz proračuna u svoti od 7,788 milijuna kuna, što čini 29,56%. Prihode iz proračuna za obvezno osiguranje posebnih kategorija osiguranika 3 milijuna 585 kuna, što čini 0,01%, svjetska banka i tako Zanimljivi su u ovome izvješću i ovi podaci iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ali samo prije toga da kažem da ukupni rashodi za mirovinsko osiguranje po mjesecima za 2007. od siječnja do prosinca inače iznosi 30,5 milijardi kuna. Što se tiče ovoga portfelja ukupna vrijednost na dan 31.7. bila je 3,1 milijarda kuna. Ta vrijednost tog portfelja u odnosu na 31.7.2007., znači u odnosu na taj dan danas zasigurno je manja za šezdesetak to iznosi milijardu i 500 milijuna kuna, onda to je puna šaka brade. Jasno, posljedica je to tih burzovnih oscilacija, ali ja bih rekao i loših procjena glede ulaganja, na primjer tih sredstava u neke fondove, pa je u nekim stranim državama čini mi se da se nešto ulagalo u Crnoj Gori i Sve u svemu sa tim mirovinama nitko jasno ne može biti zadovoljan, ali je isto tako istina da Hrvatska s druge strane ima najmlađu umirovljeničku populaciju i vjerojatno najlošiji omjer u Europskoj uniji između umirovljenika i osiguranika. I kao što rekoh, i kao što i drugi govore i to je jedan od onih momenata zašto možemo reći da je i taj sustav kojega smo gradili naprosto u banani. S druge strane, ono što će okarakterizirati 2009. to je taj pad izvoza, uvoza, maloprodaje, rastu krediti, do njih više nitko ni ne može, opada nam zaposlenost, biti će loše i u turizmu, Europa svoj oporavak očekuje u 2010., Hrvatska možda tek u 2011., ove godine treba vratiti 11,3 milijarde eura. Kada kažem ove, mislim na 2009., treba osigurati za uvoz 23, 24 milijarde dolara Hrvatska nema tih deviza, tih 37, 38 milijardi dolara i dobro je da će država prolongirati svoje obveze, ali što će biti sa nekim drugima. Nema straha, banke u Hrvatskoj sigurno neće izvlačiti dobit, izvlačiti će iz Hrvatske dobit poduzeća Pliva, T-HT i tako dalje. Problem je samo u nečemu drugom, ako majke tih naših banaka ne budu financirale naše financijske financijske institucije i ako one istima budu iduće godine morale vratiti između 3 i 4 milijarde dolara, e to je već problem, to će se vjerojatno dogoditi jer jedan Hypo, Erste i tako dalje traže intervenciju od savezne Austrijske države i tako dalje, i tako dalje. Problem je što će biti sa hrvatskim poduzećima, ide zamrzavanje plaća, Vlada to čini Vlada to čini kako bi se plaće zamrznule u javnom sektoru sa 270, 280 tisuća plaća koje su na proračunu de facto se zamrzava milijun 580 tisuća 580 tisuća plaća, ali to znači i manje doprinose i onda se postavlja pitanje što nam je činiti. Da sad ne nabrajam, ono što ja smatram da bi trebalo učiniti, jednom riječju 2009. biti će teška godina, ključ je spasiti zaposlenost i spasiti izvoz, spasiti turizam jer 2009. godine i prihodi hrvatskog mirovinskog sustava zasigurno će biti manji no što su u ovoj 2008. Umirovljenika mi ćemo u idućoj godini imati više, socijalna izdvajanja biti će veća, proračun realno će biti državni manji, a ja ću samo reći da u ovoj situaciji sigurno Istra ni na koji način nije doprinijela, ako ni zbog čega drugog, a onda stoga što imamo manju nezaposlenost nego veći izvoz nego devedesete i to 7 puta i više radnih mjesta nego Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam netočni navod kolege Kajina vezan uz termin duga umirovljenicima. Dakle, nedopustivo je u ovom Visokom domu upotrebljavati krive termine za prave stvari. Odluka Ustavnog suda je dosudila štetu koja je učinjena umirovljenicima od 1993. do 1998. godine i obvezala državu da nadoknadi štetu umirovljenicima zvanu obeštećenje. bi značio glavnica plus kamate što ni jedna država ne može podnijeti, osim, a ja bih dopustio kolegi Kajinu da govori o dugu samo ako namjerava izvršiti svoje predizborno obećanje da će on izboriti vraćanje preostalih 50% duga umirovljenicima. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz Vlade, HZMO-a. Raspravili smo prije nekih dva mjeseca ja mislim, ako ne i ljetos na odboru ovo izvješće o radu koje je pisano u maniri i na način kao što se to već radi već godinama i kako to prolazi u našem Saboru, ja bih rekao većim dijelom korektno u špranci i u matrici koja je zadana i koja je postala da tako velim obrazac koji se više ni ne dovodi u pitanje. ovdje bi se moglo postaviti pravo pitanje, iako vjerojatno ljudi koji ovdje sjede i nisu najpozvaniji dati odgovore na ta pitanja, jer nisu oni ti koji trebaju formulirati ono što bi se zvalo mirovinskom politikom ove zemlje, a Vlada pet godina uporno ili vlade šute i nema niti jedne institucije koja bi na cjelovit, sustavan i ozbiljan način ovo najveće područje i najveći socijalni i društveni izdatak uopće stavila u nekakvu vremensku relaciju i rekla što mi možemo očekivati kao država, što mogu očekivati oni ljudi koji sada rade, što će se zapravo događati sa mirovinama kao velikim socijalnim troškom i izdatkom, ali i izvorom prihoda i egzistencije za najmanje četvrtinu ljudi koji žive u ovoj zemlji. Toga u ovom izvješću nema. Ako je baza 2006. a govori se o 2007. a tu i tamo se ponegdje postave ili pokažu neki trendovi, a i pri tome ipak selektivno izvučeni, onda se ni na koji način zapravo ne može otvoriti rasprava o onome o čemu bi trebalo uistinu raspravljati. Jedino što je razvidno, ako bismo uzeli pet godina mirovinskog sustava u Hrvata, jedino što je razvidno jest točan podatak i broj da su mirovinski izdaci i troškovi u Hrvatskoj smanjeni i to bitno, dosta. Dosta su smanjeni. To je bio jedan od ciljeva reforme 99. godine. Od 13,87% udjela mirovinskih izdataka u ukupnim, u BDP-u Hrvatske 2002. godine oni su sada pali na na 11,09%. To je velik i značajan pad i ovoga trenutka Hrvatska za mirovine izdvaja znatno manje, znatno manje nego što je prosjek europske 27-orice. Tamo je to negdje oko 12,7%, podaci se odnose na razdoblje od prije 5-6 mjeseci. Hrvatska manje izdvaja za mirovine. To je naprosto dobro znati da je taj sustav očigledno stabiliziran i da su restrikcije koje su 99. godine unijete u mirovinski sustav dale svoga ploda, ako je to bio cilj možemo reći bravo, uspjeli smo u tome i ona Vlada 2000. do 2003. i ove Vlade ovamo. Ali ja vas upozoravam, udio mirovinskih izdataka je bio 13,87 u 2002. godini. Zašto je bio? Pa zato što su osim koristi koju treba imati država i financijski sustav uopće, nekakvu korist bi od države trebali imati njezini građani i zato kad se išlo intervenirati i ispravljati greške, propuste i štete sada kako kaže kolega Hrelja, štete koje su nanijete umirovljenicima krenulo se sa onime što se kolokvijalno zvalo povratom duga umirovljenicima u iznosima od preko 2,5 milijarde kuna svake godine ondašnjeg mandata što je generiralo znatan rast mirovina od nekih 520 milijuna kuna u četiri godine. Što se događa u zadnjih pet godina? U zadnjih 5 godina, jer sve ovo drugo nema puno smisla, da vidimo kakvi su trendovi. U zadnjih 5 godina mirovine su nominalno 5 godina, dakle ne 4, porasle za 200 kuna. je bio, nominalni rast je bio 40 kuna po godini. Kada se uzme koliki je bio rast troškova života, kolika je bila inflacija, jasno je da su posebno, a da su recimo to u ukupnom rastu, znatno više participirale mirovine koje se dobivaju po posebnim propisima, jasno je da su mirovine realno padale u zadnjih 5 godina. Država manje izdvaja za mirovine i mirovine su sve niže. Za istu mirovinu radničku ako hoćete, starosnu znači, invalidsku i svaku drugu osim ovih koje idu po posebnim propisima se može manje kupiti nego što se moglo prije pet godina pet godina i to je tako. Uz čak kada se uključi i ovaj povrat duga kako se to kolokvijalno kaže, čak kada se i to uključi i stavi na penzije one nisu rasle u ovih 5 godina, realno, govorim o njihovoj realnoj vrijednosti. Prosječna mirovina je znači u 2007. bila negdje 1.933,00 kune, a na kraju godine u 12. mjesecu sa usklađivanjima 1.933,00 kune. Kada bi se pogledala struktura i broj umirovljenika koji se nalaze ispod egzistencijalnog minimuma, onda mi nemamo razloga danas ovdje smireno, lijepo, imamo dobro, krasno izvješće i reći stvari funkcioniraju i eto dobro je, to sve ide svojim tokom, sve je to čisto itd. Mirovine u Hrvatskoj naprosto nisu na onome nivou na kojem bi jamčili da ljudi mogu od mirovine normalno živjeti. Nisu na tom nivou i to je ozbiljan problem. Šutilo se o tome, govorilo se o tome, stranka umirovljenika, sindikati, ovi, oni, sasvim sve jedno, ali te mirovine nisu dostatne. Reći ćete, pa nisu ni plaće dostatne, nisu ni ovo, ni ono. Ali mi ovdje imamo trend pada, a ovo da su nam mirovine i mirovinski izdaci niži nego unutar Europske unije, govori da imamo prostora, ali da se mora unutar te političke volje traženja prioriteta vidjeti jesu li mirovinski sustav u tim prioritetima ili nisu. Ja mislim da bi trebali biti. Druga stvar o kojoj se ovdje uopće ne govori i to autor izrijekom kaže, to me ne zanima, mi ovdje pišemo samo o međugeneracijskoj solidarnosti o tzv. prvom stupu i dalje nas nije briga za ništa, a ne znamo koga je. Koga je briga u Hrvatskoj zato da pet godina, odnosno šest, sedam godina od uspostave drugog stupa, iako je to bilo predviđeno, izdaci za taj drugi stup sasvim sigurno generiraju nove buduće nove, nove najnovije siromahe unutar mirovinskoga sustava i onda će se govoriti kako je reforma koju smo zajedno organizirali provedbu kako je ona propala. Ali evo vidite iz drugog stupa neki sada koji su otišli ima ih pet, šest u mirovinu dobivaju malo novaca. Pa naravno da dobivaju malo, prvo zato što su kratko, ali i zato što su uplate od tih 5% kojih ide za drugi stup apsolutno nedostatne da oni koji sada imaju 35 godina mogu očekivati da će imati mirovinu pristojniju od ovih danas koji uzimaju samo iz međugeneracijske solidarnosti. Neće imati. I sada se mi možemo praviti kakvi god hoćemo i reći da nas ne zanima. Što se nas tiče što će biti za 8, 10 ili 12 godina, nas neće biti, nek se netko drugi bavi tim problemima. To nije odgovornost spram građana, spram ljudi koji sada rade, jer mi moramo voditi računa o tome da ćemo uz negativne demografske trendove itd. imati taj problem. Sasvim sigurno ga ne smijemo zanemariti i ne rješavati odmah sada. To je ozbiljan problem i SDP je ja podsjećam ponudio rješenje da ne opterećujemo poslodavce, da ne opterećujemo postojeće mirovinske izdatke, niti da na bilo koji način ugrožavamo međugeneracijsku solidarnost. Ponudili smo model i ponovno ćemo ponuditi model da se izdvajanja za drugi mirovinski stup idu do 9% kao što je to bilo predviđeno. I to bi trebalo učiniti što prije ili odmah. Drugo o čemu se ovdje također ne govori. Ali jeste aktualna tema i ja znam da ćete vi reći što to nas briga. Postoje zakoni. Vi ste brate Sabor. Postoji Vlada, vi riješite problem, ali Vlada o tome šuti. Imamo 120 tisuća ljudi starijih od 65 godina u ovoj zemlji koji nemaju mirovine. Prepoznali smo ih kao problem. SDP je dva puta ponudio svoj Zakon o socijalnim mirovinama. Ova Vlada je to napisala u sporazum i ne samo u sporazum, nego je stavila čak što više u program za ovu godinu. I to ne za cijelu godinu, nego za prvih 6 mjeseci. Znači, kao apsolutni prioritet. I to i nije tako veliki novac. Jel' od tih 120 tisuća daj samo oni koji nemaju ni imovine, ni bilo kakvih prihoda. Neka ti ljudi koji će se sada uslijed svih ovih kataklizmi koje se najavljuju, naći u doista teškoj situaciji. Novinski natpisi da su ljudi umrli od gladi, od studeni nas se ne bi smjeli iznenaditi. Ta razina neosjetljivosti kojom se barata, može dovesti do toga, jer su to odgovorno tvrdim apsolutno socijalno najugroženija kategorija ljudi. Spominjalo se, 'ajde sada ako uspoređujemo tu 2003. i 2000. Što se za pet godina dogodilo? Znači pali izdaci sa 14% na 11%. Država si je uštedila pare na umirovljenicima. Normalno, zato što su pale nominalne, što je pala realna vrijednost mirovina, zato što je udio mirovina pao s 43% prosječne plaće na ispod 40%. Sada se tu vrti negdje na 40%. Zato što je rast nominalni bio znatno manji, nego što su zapravo bili realni troškovi. To je rezultat ove uštede kao jedinog nekakvog pozitivnog rezultata koji je bio projektiran, a sve drugo su zapravo krajnje negativni trendovi. I na kraju još jedan problem o kojem se također često govori i treba ga spomenuti. I neka malo žulja. Imamo te umirovljenike iz područja drugih republika. Pa nisu ni to veliki novci. Imali su, nekada su prvo imali penziju, mirovinu su imali iz Hrvatske i svoju penziju iz Bosne i Srbije, pa su imali priznato to pravo kao mirovinsko pravo u Hrvatskoj, onda su imali dodatak, pa im je i to ukinuto. Malo, malo netko ti ljudi se javi i pitaju ima li ikakve šanse da mi koji nismo skrivili svoju sudbinu, radili smo, koji su protjerani zato što su bili Hrvati sa svojih tih tih vjekovnih stoljetnih mjesta u kojima su obitavali. Plaćaju sada jednu cijenu za koju nije kriva ni hrvatska država da se razumijemo. Ali jest nekakva elementarna solidarnost, jer su to naši sugrađani koji žive tu, dijele sa nama. Znači Znači imamo evidentirane probleme, imamo jasne i vrlo rado ćemo pomoći, već gotove zakonske prijedloge, imamo čak i političku volju. čak i političku volju. Ja mislim da se na pitanjima umirovljenika mirovina koliko god oni bili zanimljivi u vrijeme izbora kada se procjenjuje kome će dati svoj glas, da bi se o tim pitanjima trebalo govoriti prije izbora na jedan smiren, ozbiljan način, trebalo bi vidjeti da uspostavimo nekakav institut da vidimo tko Vladi zapravo o tome razgovara i da se prestane mirovinska politika smatrati opće političkim pitanjem koje se poteže od izbora do izbora, jer su posljedice zapravo kataklizmičke i teško se ispravljaju i nisu više samo političkih odluka kada se jednom donesu. Hvala. Klub HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, odnosno izvjestitelja. Izvješće koje je pred nama na neki način je pomalo deklasirano. Naime, okolnosti u kojima je zavod radio 2007. godine, bitno su drugačije nego one u kojima raspravljamo o tome izvješću kad se govori o ukupnoj gospodarskoj, socijalnoj slici Hrvatske a osobito u svijetlu onoga što možemo anticipirati kao najave za godinu ili godine koje tek dolaze. klub Hrvatske narodne stranke podržava ovo izvješće jer ono pošteno izvješćuje o onome što zavod radi ali želi iskoristiti ovu priliku otvoriti nekoliko tema odnosno izreći nekoliko teza za koje želimo da ih da ih se ima na umu i koje držimo od osobite važnosti kad se govori o Zavodu za mirovinsko osiguranje. Zavod nije i ne smije biti tek prolazni račun. Fond u kojega će se privremeno sliti novac potreban za distribuciju mirovina. Kad bi to tako bilo onda bi u tome zavodu trebalo raditi jako malo ljudi, ali budući da to nije tako i ne smije biti tako jer zavod kao vrlo važna javna ustanova obavlja i čitav niz drugih poslova. Mi želimo da se osnaži pozicija zavoda u onome dijelu koji zavod čini specijaliziranom organizacijom, specijaliziranom ustanovom koja je zadužena za analizu, za predlaganje prevencije određenih loših efekata, trendova u gospodarstvu i mjesto na kojemu će eksperti analizirajući postojeće prilike i trendove predlagati Vladi bolja rješenja odnosno rješenja koja će spriječiti negativne efekte ukupne društvene situacije na mirovinski sustav. Znademo i to je rekao i ravnatelj da zavod ima velikih problema s kadrovima. Ne samo zavod, čitava javna uprava ima problema sa stručnim kadrovima, ali nedostatak tih kadrova u zavodu se osobito osjeća jer ne uspijeva učiniti ovu ulogu prema Vladi. Vrlo je bitno da se u zavodu prati stanje i na tržištu rada, socijalna slika stanovništva, trendovi starenja stanovništva ali jednako tako i sve ono što nam može biti izazov u procesu pristupanja Europskoj uniji. O čemu se radi? Činjenica jest da će Hrvatska ulaskom u Europsku uniju ući u novi režim liberaliziranoga tržišta rada. Jedan od temeljnih principa Europske unije sloboda kretanja ljudi, kapitala i roba. Ono što je Poljska doživjela nakon ulaska u Europsku uniju ja ne bih volio vidjeti da se ponovi Hrvatskoj. Iz Poljske je samo u Irsku i Veliku Britaniju otišlo 9 stotina tisuću uglavnom mladih visoko obrazovanih ljudi, ljudi u najboljim godinama, uglavnom mlađih. To su oni koji su i poduzetnički gledano najpotentniji jer oni kad krenu u inozemstvo pitanje je da li će im biti nostrificirane diplome, da li će im biti priznata kvalifikacija, spremni su praktički na potpuno drugačiju drugačiju poziciju na tržištu rada i ne kreću od nule nego vjerojatno i od minusa, dolaze u drugu kulturalnu sredinu, u drugu jezičnu sredinu. Ali što se događa kao fit back zemlji iz koje odlaze? Smanjuje se broj radno najsposobnijih stanovnika, odgađa se moment sklapanja obitelji, zasnivanja obitelji, rađanja nove djece, to izravno utječe na starenje stanovništva, to izravno utječe na broj osiguranika u mirovinskim fondovima domaćim i to naravno izravno utječe na financijske efekte koji su važni za korisnike mirovina. Čini mi se da u našoj javnosti nema apsolutno nikakve rasprave o tom problemu koji nas vjerojatno očekuje i da ćemo i mi doživjeti odljev ne bih rekao čak mozgova nego srca nacije, možda privremeni. Neki se Poljaci sada i vraćaju iz Irske i Velike Britanije nakon što je počela recesija. Ali postavlja se pitanje imamo li mi odgovore za tu situaciju odnosno da li smo izgradili mehanizme kojima ćemo pokušati amortizirati, ne kažem spriječiti jer je to gotovo nemoguće, taj novi udar na ovaj odnos broja osiguranika i broja korisnika mirovina. Volio bih da je zavod u tom smislu snažniji, spremniji i da ga Vlada sluša ako on ima što reći na tu temu. Čuli smo proteklih mjeseci vrlo otvorene kritike na stanje mirovinske reforme, neki su čak prognozirali i krah. To je vrlo važno pitanje. I zavod mora komunicirati ovo pitanje u javnost, mi moramo biti na čisto. Da li pojedinci iz Vlade kada govore o krahu mirovinske reforme govore u svoje ime partikularno za pojedine dnevno političke potrebe ili je to odraz stvarnoga stanja. Bilo bi dobro da se ne odnosi dodatna pomutnja među ljude. Jednako tako, čini mi se da nije na korist niti mirovinskom sustavu niti zavodu, to što čujemo zadnjih dana zloguke proroke koji kažu: "Prestanite ulagati u bilo što, nemojte trošiti, kriza je na pomolu.". Svi eminentni ekonomski stručnjaci kažu da je to štetno i za gospodarstvo i za državu u cjelini. Naravno da je logično pitanje treba li investirati u ono što ne donosi povrat novca ali da li je logično huškati ljude da prestanu trošiti. Što to znači? To znači snižavanje cijena, to znači rezanje troškovnih grupa, najveća je znademo plaća, to znači otpuštanje radnika, to znači veći broj ljudi na burzi a manji broj radno sposobnih zaposlenih koji plaćaju svoj doprinos u mirovinski fond i to znači u konačnici manje novca za umirovljenike. Zato treba vrlo oprezno i pažljivo baratati s tim tezama i ne dovoditi ljude u zabludu odnosno ne tjerati da imobiliziraju svoje novce nego da se ostvari normalni tok novca u gospodarstvu Republike Hrvatske. Spomenut ću dva primjera. U prvome ću se nadovezati na ovo što je rekao kolega Vidović. Ne tako davno kod mene u ured u Veliku Goricu došla je gospođa godina vrlo pristojno i uredno odjevena sa starom odjećom na sebi koja je došla samo pitati i zamoliti: "Molim vas, upitajte u Hrvatskom saboru što je s nama Hrvatima koji smo osigurali i ostvarili pravo na mirovine do 1990. odnosno 1991. godine zašto su nam ukinuli i smanjili ponovno mirovine?" I tog časa je rekla: "Hvala vam", počela plakati i izjurila iz ureda. Njen ponos više nije dozvoljavao da kaže ijednu jedinu riječ. Izrekla je samo tu molbu. u, sedamdesetih danas sa teškom kostoboljom čuva djecu da bi mogla preživjeti jer nema dovoljno mirovine. Radi se o nekoliko stotina kuna. Završila je svoju karijeru kao profesorica u Banja Luci. Tamo je prodala stan, kupila je stan u Velikoj Gorici još prije rata. U međuvremenu ga je morala prodati jer nije imala od čega živjeti pa je uselila u malu garsonjeru. Sad više nema što prodati i kao bolesna žena mora čuvati djecu da bi preživjela jer odrezak koji mi je pokazala s onim iznosom koji prima ne bi bilo pristojno niti da vam kažem koliko je to novca. Ali ću ovdje spomenuti još jednu grupaciju koja se obratila ne samo nama u HNS-u nego i vašim klubovima i drago mi je, tu je bio gospodin Hrelja, sad ga više nema. Ali drago mi je da su i gospodin Gajica i gospodin Horvat tu, postoji gotovo 20 tisuća osoba u Republici Hrvatskoj koje su ostvarile pravo na mirovinu i koristile pravo na mirovinu do 1991. odnosno 1992. godine nesmetano a onda su se zatekle na okupiranim područjima Republike Hrvatske. Ponavljam to su ljudi koji su ostvarili mirovinu dakle svi u trećoj životnoj dobi koji su nakon okupacije se javili Mirovinskome zavodu i Mirovinski zavod im je 1996., 1997., nekima osme oni koji su bili u progonstvu pa su se vratili i uredno nastavio isplaćivati mirovine. Ali na njihovo pitanje: "A što je s našim mirovinama koje nismo dobili ovih godina?" rečeno im je: "Vi na to nemate prava." Činjenica je da sudovi u pojedinačnim slučajevima već donose presude u njihovu korist. Ali zar je moguće da ćemo mi kao država dozvoliti da 19 tisuća ljudi mora ići na sud da bi dokazalo svoje pravo, a svi imaju identičan problem. Netko ih je prevario jer im ne prihvaća njihovo pravo. A priznato im je, stečeno im je i najnormalnije im se isplaćuje i dalje ali za taj period im se ne priznaje. U udruzi koja okuplja financijski oštećene umirovljenike već ima više od 17 tisuća članova. Mnogi od njih umiru i neće doživjeti ono što su doživjele njihove kolege iz drugih dijelova Hrvatske kojima se vraća dug ustanovljen od 1993. do 1998. Dakle niti s popustom niti u ratama niti u nekim drugim oblicima ne želi im se vratiti novac. Radi se o ljudima koji imaju iznimno male mirovine. Radi se o ljudima koji žive u ruralnim sredinama. Radi se o ljudima koji žive u područjima od posebne državne skrbi i ne radi se samo o Srbima. To je pitanje na kojega će trebati dati odgovor između ostaloga i u pregovorima na poglavlju «Pravosuđe i temeljna prava». Ako mislimo da možemo od tog problema bježati čitavo vrijeme opet će nas dočekati iza ugla. Zašto sami sebi stvaramo komplikacije? Zašto želimo da nam Europska komisija vraća mjerila i da nas odbija u postupku pregovora na tom tako važnom poglavlju? Zar nije moguće to prije riješiti da se ne sramotimo pred Europom? Zar baš u svakoj stvari moramo pokazati da nećemo dok nas ne natjeraju? Mislim da možemo i da u tom smislu i sugestije Zavoda za mirovinsko osiguranje mogu biti korisne i Vladi i državi. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. vidimo da je predmet ovog izvješća obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti ali i rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Djelatnost zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti utvrđenog Zakonom o mirovinskom osiguranju a što između ostalog obuhvaća: obavljanje poslova u vezi ostvarivanja i prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i tako dalje, osiguranje zakonitosti, ostvarivanja prava i pružanja stručne pomoći osiguranim osobama, osiguranje provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i ono o čemu želim govoriti kao jednom možda malom dijelu ali izuzetno važnom i držim problematičnom u radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a to je vođenje upravnog postupka. Vođenje upravnog postupka u ostvarivanju prava i obveza iz mirovinskog osiguranja a temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju u postupku rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenjuju se odrednice Zakona o općem upravnom postupku. A u Zakonu o općem upravnom postupku osobito je bitan članak 218. koji kaže da kada se postupak pokreće temeljem zahtjeva stranke ili se postupak pokreće po službenoj dužnosti a u interesu stranke i kada nije prethodno potrebno provoditi ispitni postupak dakle misli se na ispitni postupak ukoliko je kompletirana i cjelovita dokumentacija tada je rok za donošenje rješenja mjesec dana. Ukoliko nedostaje nekakva dokumentacija tada se taj rok produžuje na dva mjeseca. Dakle u pravilu rješenje po zahtjevu o upravnom postupku Hrvatski zavod za mirovinsko je dužan donijeti u roku od mjesec dana odnosno u roku od dva mjeseca ukoliko potrebno prikupiti nekakvu dokumentaciju. Iz ovog izvješća koje imamo na klupama vidljivo je da je u 2007. godini u zavodu bilo na rješavanju sveukupno 604 tisuća zahtjeva. Ukupno 604 od čega

ranije razdoblje da li se odnosi na 2006. Moguće i na 2005. Hajde vjerojatno je u 2006. bila većina, ali se sasvim sigurno ovih 70000 odnosi i na 2006. i na 2005. a moguće je još i na godine ranije. Iz ovoga proizlazi a ako se pridržavamo Zakona o općem, Zakona o upravnom postupku da je riješeno u 2007. godini manje od 50% predmeta u zakonskom roku manje od 2 mjeseca. Dakle, u izvješću nije navedena brojka zahtjeva koji su riješeni preko roka od 2 mjeseca. Mislim da to nedostaje. Dakle, ja u izvješću nisam našao koliki je broj predmeta koji su rješavani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i riješeni, a preko roka od 2 mjeseca. Isto tako, broj neriješenih zahtjeva krajem 2007. godine bio je 87000, preko 87000. On se znači povećao i to značajno povećao jer je krajem 2006. godine bilo 70000 zahtjeva. Dakle, povećanje je negdje za 16 i pol tisuća neriješenih zahtjeva u 2007. godini. Vraćamo se malo prije, ravnatelj hrvatskog zavoda je kazao da je posebno bitna, ključna uloga vezana za ažurnost. E ja se sad vraćam za ažurnost. Dakle, povećanje od 16600 predmeta, neriješenih predmeta krajem 2007. u odnosu na godinu prije i preko 50% neriješenih predmeta u zakonskom roku mislim da govori da nešto ne štima, da nešto nije u redu i da je u najmanju ruku kada o ovom problemu govorimo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje neažuran. Dakle, preko 50% neriješenih predmeta u zakonskom roku i povećanje za gotovo 17000 predmeta neriješenih u odnosu na 2006. godinu. U izvješću nije vidljivo iz kojeg vremena datira broj neriješenih zahtjeva, ovih 87000. Dakle, radi se o ljudima koji su u nekakvom upravnom postupku tražili svoja prava. Radi se o ljudima koji su sasvim sigurno trebali riješiti nekakav problem vezan za njihovu životnu egzistenciju i koji očekuju da se taj problem riješi odmah i sada, a ne da se rješava kroz nekoliko mjeseci, a najmanje ne da se rješava kroz nekoliko godina. Dakle, ako se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje uistinu želi preobraziti u modernu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja, razinu kvalitete, razinu kvalitete prema europskim standardima naravno ja sam siguran da u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje žele skraćivanje svih ovih postupaka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Ali upravo ovo prekoračenje zakonskih rokova sukladno Zakonu o upravnom postupku koji se odnose na ovih 30 ili 60 dana značajno stvara problem, odnosno poremećaj u redovitom radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Što je uzrok tome, jer mislim da se radi o velikim brojkama? Ukoliko više od 50% predmeta nije riješeno u zakonskom roku, vi me ispravite ako ja griješim, u onom zakonskom roku od mjesec ili dva mjeseca i ukoliko imamo povećanje ovih neriješenih predmeta sa 70000 na 87000 onda da li je stvar informatizacije, da li je stvar djelotvornosti rada u Hrvatskom zavodu za mirovinsko ili nečega drugog. Ali, mislim da postoji problem i mislim da trebamo ljudima koji imaju problem, koji traže rješenje, koji se obraćaju Mirovinskom zavodu ovaj rok za rješavanje tih problema maksimalno skratiti u najmanju ruku za očekivati je da se ovi rokovi skraćuju, a ne da se ovi rokovi tu mislim na dane ili mjesece produžuju. Prema tome, ovo je samo jedan kratki dio rada u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Ja bih molio da se ne doživi previše kritično, ali ovaj uski segment koji se odnosi na egzistenciju ljudi koji imaju potrebu obratiti se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koji očekuju da se njihov problem riješi, a taj problem se tiče njihove životne egzistencije u svakom slučaju ne mogu biti zadovoljni ukoliko se ne poštuju zakonski rokovi, a ti zakonski rokovi i jesu vrlo kratki i ja to razumijem. Ali moramo svi razumjeti da je tim ljudima koji se obraćaju životna egzistencija u pitanju, u pitanju je mirovina ili je neko drugo pitanje i da ako ništa drugo onda mislim da je najmanje što moramo tražiti da se poštuju zakonski rokovi. A zakon kaže i poziva se na Zakon o upravnom postupku. Ukoliko Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz objektivnih razloga nije u stanju, a očito nije u stanju rješavati ove predmete sukladno zakonu, onda je ovdje Hrvatski sabor, odnosno prije toga Vlada promijenimo taj zakon i nemojmo pisati zakone na način da smo unaprijed svjesni da ih izvršavati ne možemo. Ali moje osobno stajalište kad govorimo o ovom konkretnom onda tu mislim da je deplasirano mijenjati rokove, jer ljudi koji ove probleme imaju očekuju da se ti problemi riješe u vrlo kratkom roku. Hvala lijepa. Hvala. U 16,45 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj točci. Sada Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke razmatrajući ovo izvješće ocijenio ga je korektnim. Smatramo da su ovdje izneseni svi relevantni podaci koji doista odgovaraju istini, ali želimo i također predložiti da se razmisli da se kroz sljedeće izvješće uvijek stavlja i prethodna godina radi usporedbe, jer bi bilo zanimljivo ovdje u pojedinim tablicama možda vidjeti kako je to izgledalo u 2006. godini. Naravno da nizom zakonskih prijedloga i odluka koje su donesene se nastoji poboljšati status umirovljenika, prije svega važan akt je Zakon o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine gdje je započet proces obeštećenja umirovljenika, ali isto tako Zakon o dodatku na mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju gdje je na neki način smanjena razlika između starih i novih umirovljenika. Naravno da sve izmjene koje se rade jesu sa namjerom poboljšanja statusa umirovljenika, a kroz ovo izvješće vidljivo je da ipak postoje određeni pomaci. Kao što je to navedeno u samoj preambuli važno je istaknuti da u 2007. godini broj korisnika mirovina je porastao na 1,12 milijuna, ali je istovremeno nastavljen i trend porasta broja osiguranika, pa je u zavodu u 2007. godini bilo evidentirano ukupno 1,58 milijuna osiguranika, tako da je i omjer između te dvije skupine korisnika usluga zavoda zavoda ipak nešto poboljšan u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1:1,41, što ukazuje između ostalog i na stabilnost samog mirovinskog sustava međugeneracijske solidarnosti. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2007. godine iznosila je 1996 kuna i 92 lipe, što je za 4,88% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,28%. Ono na što bi mi htjeli upozoriti u Klubu zastupnika HSS-a jesu podaci koji se odnose na broj neriješenih zahtjeva prenesenih iz prijašnjih i prema ovom izvješću na stranici 31 stoji da je u 2007. godini preneseno 70 407 neriješenih zahtjeva, zahtjeva, što naravno je pomak u odnosu na prethodnu godinu za nekih 14%, ali čini nam se da bi to ipak trebalo rješavati jednom bržom dinamikom, pa nas zanima da li ste vi u samom zavodu i došli do određenih prijedloga i rješenja kako što prije te postupke Isto tako ako pogledamo stranicu 34 i 35 ovog izvješća, zabrinjava broj žalbi na prvostupanjska rješenja tijekom 2007. godine zaprimljene su 11 792 žalbe na prvostupanjska rješenja, a ukupno je podneseno 2 686 tužbi na drugostupanjska rješenja i ako tu dodamo da je iz 2006. godine 581 neriješena tužba, onda je to doista velik broj predmeta koji još uvijek nisu riješeni. Na stranici 41 nama je bilo posebno zanimljivo vidjeti podatke vezano uz matičnu evidenciju osiguranika poljoprivrednika. Prema ovom izvješću ubilježeno ih je u 2007. godini do 31. prosinca 39 824. Ako se to uspoređuje sa prijašnjim godinama, onda se ukazuje da je prisutan stalan pad tog broja osiguranika jer 2003. godine bilo ih je ukupno 59 226, 2004. 51 791, tijekom 2005. 46 726, a tijekom 2006. 43 219, da bi u 2007. došli na brojku ispod 40 Nas u HSS-u zanima da li se rade određene analize zbog čega dolazi do takvog trenda pada osiguranika poljoprivrednika jer ono što mi dobivamo kao informaciju sa terena jest da neki od njih se ispisuju jer nemaju dovoljno novca platiti mirovinsko mirovinsko osiguranje. U svakom slučaju predložili bi da kroz sljedeće izvješće se pokušaju ponuditi i neka rješenja, jer ipak ste vi ljudi koji dolazite iz same struke, imate detaljan pregled i analize stanja na terenu. No željela bih također reći, jer ovdje kroz raspravu je bilo dosta govora o ljudima koji ne dobivaju nikakve potpore, niti nikakvu mirovinu i tu se aludiralo upravo na populaciju poljoprivrednika. Ja moram ispraviti kolegu Vidovića, to nije točno jer postoji nešto što se zove model dohodovne potpore. On je jedan od stupova poljoprivredne reforme koji ima za cilj omogućiti postupnost u procesu razdvajanja nekomercijalnih i komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava i taj model se često puta pogrešno smatra socijalnom mjerom potpore nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima, ma da on uistinu nema takvu zadaću. Dakle, taj model se odnosi na one koji imaju najmanje 65 godina starosti, a ne ostvaruju dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada, niti mirovinu ili nešto slično. Zbog toga smo upravo za takve osobe kroz model poljoprivredne reforme povećali tu dohodovnu tu dohodovnu potporu sa 5 tisuća na 10 tisuća kuna po osobi godišnje. Naravno da ono što je tema razgovora jesu poljoprivrednici koji se nalaze u nekim drugim kategorijama, ali isto tako i svi oni umirovljenici koji imaju mirovinu manju od 1 500 kuna. Mi smo govorili, mi u HSS-u se zalažemo i naravno da tražimo i podršku da se uvede uvede najniža mirovina koja bi iznosila 1 500 kuna, mi ju možemo zvati nacionalna mirovina, ali smatramo da je to izuzetno važno jer prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje vidljivo je da 68 457 osoba ima mirovinu manju od 500 kuna. Tih 68 457 osoba ako se uzme prosječna ona iznosi po svakom 259,89 kuna. Ja vas pitam tko može živjeti sa takvom mirovinom? Ako uzmemo kategoriju onih koji imaju mirovinu između 500 i tisuću kuna, njih ima 102 091, ako se gleda prosječna mirovina, onda ona iznosi 747,15 kuna. Onih u kategoriji od 1.000,00 do 1.500,00 kuna mirovine ima 133.307 i njihova prosječna mirovina je 1.269,53 Ako zbrojimo sve te tri kategorije koje sam navela, a sve tri kategorije imaju mirovinu manju od 1.500,00 kuna to nas dovodi do da u Hrvatskoj imamo 303.855 umirovljenika koji imaju mirovinu manju od 1.500,00 kuna, a to znači da oni doista žive na rubu siromaštva i da treba poduzeti konkretne mjere kako bi se ta nepravda prema njima ispravila. Ako se uzmu izračuni za svaku od tih kategorija koliko je potrebno nadomjestiti novca da bi se došlo do te minimalne najniže mirovine od 1.500,00 kuna za koju se mi u HSS-u zalažemo, onda ispada da je potrebno godišnje osigurati u proračunu 2,3 milijarde kuna. Svjesni smo da to nije mali novac, ali je činjenica da za taj projekt imamo i podršku naših koalicijskih partnera i ja sam uvjerena da će se taj projekt i realizirati, jer je činjenica da je ovdje uglavnom riječ o ljudima koji su cijeli svoj radni vijek proveli pod vedrim nebom, koji nisu imali godišnjeg odmora, koji nisu odlazili na more, koji nisu živjeli luksuzno i mislim da je minimum solidarnosti od strane svih nas da im osiguramo barem tu jednu minimalnu nacionalnu mirovinu koja po našem mišljenju u HSS-u ne smije biti manja od 1.500,00 kuna. I naravno ne želimo tu zaboraviti niti one nove umirovljenike oko kojih je bilo dosta riječi, to zasigurno treba biti i predmet razgovora i rasprave i treba se postići konsenzus oko ispravljanja nepravde prema njima. Evo nedavno sam razgovarala sa jednom magistricom koja je radila u našoj velikoj tvrtci u Hrvatskoj, ona je rekli bi zaslužila mirovinu od 1.603,00 kune, kune, a njena kolegica sa SSS umirovljena je također s početkom ove godine i ona ima mirovinu od 1.060,00 kuna. Dakle trend pada mirovina traje od 1999. godine kada je promijenjen način izračuna mirovina i 760 tisuća građana koji su otišli prije tog razdoblja u mirovinu, u prosjeku imaju primanja nešto veća od 1.900,00 kuna. Više od 280 tisuća građana koji su u mirovinu otišli nakon 1.1.1999. godine, u prosjeku imaju isti isti staž i visinu plaće i do 600 kuna manju mirovinu od svojih kolega koji su umirovljeni prije tog datuma. To bi značilo u jednom narodskom prijevodu, da oni koji su umirovljeni nakon 1999. godine žive od 1.600,00 kuna, a kako vrijeme odmiče novi umirovljenici su čak i siromašniji od onih starih i svakako mi u klubu HSS-a se zalažemo da se otvori rasprava da se ta nepravda prema novim umirovljenicima ispravi, naravno uz ovaj prijedlog koji stavljamo pred sve vas da se uvede nacionalna, odnosno najniža mirovina od 1.500,00 kuna jer mislimo da je doista strašno da preko 300 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj živi od mirovine manje od 1.500,00 kuna, da njih skoro 70 tisuća ima prosječnu mirovinu oko 300,00 kuna, ali isto tako zalažemo se da u sljedećem izvješću koje će vaš zavod izraditi, vidimo i jasnu strukturu tih umirovljenika, njihove njihove godine staža i sa koliko godina staža su otišli u mirovinu kako bi onda možda i ovaj izračun bio realniji, a i sama slika koju vidimo iz podataka koje ste nam pružili. Dakle u svakom slučaju mislimo da je izvješće koje ste podnijeli korektno, nadamo se da ćete uvažiti prijedloge koje smo mi iz HSS-a iznijeli i možemo reći da ćemo podržati ovako predloženo izvješće. Hvala lijepo.

prvo želim iskoristiti i ovu temu, a i prisutnost ravnatelja zavoda gospodina Rukavinu, zbog želje da ga javno pohvalim. U ovih pet godina čini mi se da je on jedini i do sada jedini čelnik institucije sa javnim ovlastima koji je izvršio zaključak Sabora, a što nije bilo sve nego je čak i pismenim putem obavijestio Sabor da je izvršio nalog kojega je dobio i volio bih da se recimo njegovim primjerom služe i njegove druge kolege na čelu drugih zavoda recimo kao što je Zavod za zdravstveno osiguranje. Naime u ožujku mjesecu ove godine svojim smo zaključkom zavod obavezali da za sve potencijalne građane koji idu u mirovinu se štampa jedan vodič u cilju lakšeg snalaženja u načinu i pravima tog ostvarenja i doista vodič je štampan, mislim da je jako dobro napisan jer je jezičnim izričajem podešen toj grupaciji stanovništva, iako na Internet stranicama redovito se ažuriraju ti podaci, ali se radi o populaciji koja ipak manje, rjeđe koristi Internet, a ovo je sredstvo komunikacije koji oni razumiju. Velim bio bih sretniji da svi to tako rade, ali eto gospodine Rukavina prvi ste to i jedini do sada napravljeni, pa ako vam što to znači, hvala vam bar da ste i poslali da vidimo kako to izgleda. Nekome je to možda nevažno, ali vjerujte mi deseci tisuća ljudi koji su se educirali ovom knjižnicom, zahvalni su svima. Drugo, u svojim pitanjima ili sugestijama koje ću iznijeti, pokušati ću vam pomoći da iduće godine ovo izvješće bude jedanput kraće, tanje. ćete vrijeme, živce, ljude koji vam rade, papir, pa možda i usmjeriti raspravu na predmet izvješća a ne na zakonodavne okvire kao što su otprilike većina dosadašnjih rasprava bila, jer ovo je Izvješće o radu zavoda, a ne Izvješće o stanju mirovinskog sustava naše države. Sastavni dio izvješća gospodine ravnatelju je izvješće koje se odnosi ili dio izvješća na u pravno vijeće. Ja sam mislio da od 2005. kada smo zaključkom rekli da upravno vijeće mora dati poseban izvještaj Saboru, jer Sabor bira upravno vijeće, je to uzeto kao pravilo da u ovom izvješću vašem kao ravnatelja, upravno vijeće ne smije biti jer ono je njihovo izvješće, to je tada bio zaključak Sabora pa je upravno vijeće nakon nekoliko mjeseci došlo sa svojim izvješćem ako se sjećate i to bi bila stalna praksa. Naime ne možete vi u ime upravnog vijeća Saboru davati izvješće kojega nisu potpisali oni, nisu utvrdili oni niti ga ovdje predstavljaju, brane i obrazlažu. Zato bih vam najiskrenije savjetovao da iduće godine taj dio prepustiti njima, pa ćemo imati točku a vaše izvješće, a točku b upravno vijeće, nadam se da nekoga interesira što radi upravno vijeće zavoda koje raspolaže sa 33 milijarde kuna godišnje. Drugo, područje je područje žalbi i činjenica je da broj žalbi koje su završavale, a odnose se na mirovinska prava kod pučkog pravobranitelja i drugih institucija je manje no ranijih godina, i to sam pohvalio kad je bilo njihovo izvješće, no ipak postoji dio podataka koji zaslužuje pažnju. Broj neriješenih predmeta koji se iz godine u godinu prenosi kod tuzemnog mirovinskog osiguranja je 25% otprilike, kod inozemnog 41,3, 42%. To je još uvijek jako puno. Ja bih rekao previše puno. Kad dođemo na prvostupanjska i drugostupanjska odlučivanja iz izvještaja je vidljivo da ste prošle godine imali u prvostupanjskom odlučivanju 569 tisuća predmeta, drugi stupanj 35 tisuća nula 26 od čega je bilo 11 tisuća 792 žalbe iz mirovinskog osiguranja, 5 tisuća 509 međunarodno mirovinsko osiguranje očito, 844 dječji doplatak. Nisam dalje išao analizirati, ali to je otprilike to. Dakle, 35 tisuća žalbi na prvostupanjsko rješenje je koje je išlo na drugostupanjsko odlučivanje i to je strašno puno. Da je 3 i pol tisuće rekao dobro ajde, ali radi se dakle o 35 tisuća korisnika mirovina koji su svojom žalbom morali ili su istjerivali nekakvo svoje pravo, pravdu, pravicu, bilo što. Nadalje, navodite i podatak o broju predmeta koji su završili ili na Ustavnom sudu ili pred drugim sudovima gdje su podnijete tužbe, pa je taj zbir tih podataka 3 tisuće 267 upravnih sporova, 3 Kad bi recimo tu brojku prepolovili na tisuću 600 to znači da bi hrvatski sudovi imali tisuću 600 predmeta manje godišnje samo s tog osnova. Ja ne znam jer to, niste se time bavili, a na žalost ni očito ni upravno vijeće se ozbiljno tim problemom nije bavilo, a mi smo ovdje u poziciji zaštite interesa građana i pokušaja da učinimo sve da oni što lakše ostvaruju svoja prava, a to bi trebao biti i posao upravnog vijeća koji koliko znam rade uz sasvim solidnu naknadu za taj dio posla, pa vas molim sad ili kasnije da nam velite u čemu je problem. Da li je problem ljudski faktor, službenici koji rade? Ne znaju, nisu educirani, nisu školovani, ne žele? Ili je problem recimo informatička oprema. Ako je problem oprema onda doista moramo se izboriti da imate novac da kupite ne samo hardvere, nego i softvere koji će olakšati posao. Ili su možda problem propisi ili i propisi. Ako su propisi problem, ili uzrokuju ovakav veliki broj drugostupanjskih predmeta, a i preko 3 tisuće 200 upravnih sporova, onda nam recite što to u zakonima moramo promijeniti da vaši ljudi lakše i brže rade, da je što manje drugostupanjskih postupaka i upravnih postupaka. Ja ne mogu suditi jer ne znam doista što je problem, ali nemojte molim vas da iz godine u godine konstatiramo da je jako puno toga, a da nikad ne …/Govornik Ja želim vjerovati da vi znate gdje su uzroci i da vaši suradnici u vrhu znaju uzroke. Ako znamo uzroke recite je li ih možete otkloniti vi ili netko drugi, ali nemojte više preko toga prolaziti. Dakle, radi se ne samo o interesu tih ljudi. Radi se o dignitetu jednog dijela uprave, pa i vas i upravnog vijeća. dakle novac, recite nam za informatiku, ako su propisi recite koji, ja ću ih boriti se ovdje da doista taj propis onda promijenimo, da radite što lakše, jer ljudi koji odu u mirovinu i čekaju rješenje i mirovinu 4, 5, 6 mjeseci ne mogu biti zadovoljni građani. Njih razlozi ne interesiraju, oni znaju da ne primaju ništa. Drugo područje vašeg izvješća je portfelja zavoda o kojem želim. 3 milijarde 100 milijuna portfelje mirovinskog zavoda, upravlja Fond za privatizaciju i oni su sa tih 3 milijarde i 100 portfelje u prošloj godini priskrbili ako se ne varam, odnosno najprije ste dali suglasnost za prodaju 10 društava, prodano je jedno, a vrijednost tih 10 društava je bilo 365 milijuna. Prodano je jedno. 9 nije prodano očito, ako sam dobro razumio. Gospodarenje portfeljom naplaćeno je 7 milijuna 400, od čega 3 milijuna 800 prodaje i 3 milijuna 600 dividende. Dakle 3 milijarde 100 portfelje, Fond za privatizaciju vama je donio 3 milijuna 600 dividende. Jako slabi gospodari ovi u Fondu za privatizaciju. Ja da sam na vašem mjestu ja bih im uzeo tu portfelju i dalje rukovodio i upravljao sam s njom. Očito je negdje problem, jer sa 3 milijarde 100 ostvarit ovako mizernu dobit, pa imati suglasnost za prodaju 5 trgovačkih društava, prodati jednu, Interesira me dakle i ova potraživanja gospodine ravnatelju koja govorite da su 14 milijuna 828 tisuća, a odnose se na novac za prodane i udjele ili na osnovi dividendi. Koje to tvrtke? Tko to vama duguje? Tko nije platio na vrijeme? A što se tiče kapital fonda i Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva, sa vrijednošću 2 milijuna 650 koliko je tržišta vrijednost portfelje u kapital fondu ostvaren je dobit 69 milijuna 529. Pa dajte te podatke gospodi u Fondu za privatizaciju da nauče kako se može sa daleko, daleko, daleko manjim sredstvima i vrijednošću, dakle skoro milijardu kuna ostvariti 10 puta veća dobit. raskinite onaj ugovor s njima iz '99. koje imate pa ovom kapital fondu prenesite i tu portfelju jer ćete iduće godine imati 120 milijuna kuna zarade na dividendi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici zavoda, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Ja ću pokušati racionalizirati vrijeme s obzirom na tempo koji nam je određen za danas. Naime, ne želim ponavljati ono što je rečeno, želim samo naglasiti da je ovo izuzetno važno pitanje, kao i ono kad smo razgovarali o mreži, o sustavu visokih škola veleučilišta mislim da i to kao što je rekao moj kolega Vidović, zaslužuje jednu veću raspravu o budućoj politici sustava mirovinskog osiguranja, a da nabrajamo sve sudbine koje bi trebalo nabrojiti i koje su vezane sa ovim područjem, mislim da nema smisla. Ja ću samo naglasiti da je posebno to izraženo pitanje u područjima gdje su inače primanja znači plaće ispod prosjeka Republike Hrvatske kao što je to u Hrvatskom zagorju sa 30% koje zaostaju u prosjeku decenijima i da jasno onda u mirovinama toliko zaostaju u odnosu na prosjek Republike Hrvatske. I da pređem na ono što sam najavio da zapravo neću raspravljati, nego ću postaviti pitanje. iz samog izvješća uvažene kolegice i kolege vidljivo je da područne službe na području Republike Hrvatske imaju sve županije osim Zagrebačke županije koja ima i donekle logike, jer obuhvaća Grad Zagreb i centralnu službu, a da je jedino zapravo područje Hrvatskog zagorja konkretnije područje Krapinsko-zagorske županije nema takovu ispostavu i da je ona Statutom određena da treba egzistirati. Međutim, nikada nije došlo do njezinog formiranja. Uz to treba naglasiti da je materijalno stanje prostora u kojima rade vrijedni i dobri službenici i službenice zavoda, molim da to prime na znanje, naglašavam, izuzetno ljubazni, izuzetno otvoreni, izuzetno od pomoći svakom tko se pojavi sa bilo kakvim problemom da su uvjeti u kojima rade nedostojni 21. vijeka i da bitno neće fond mirovinski narušiti ako se ulože sredstva koja su nužna za funkcioniranje postojećih kapaciteta prostornih, a mi smo na pragu onog što smo započeli prije dvije godine, pa onda zastali spremni rješavati zajednički prostor za područnu službu u Zaboku i na taj način omogućiti i da vaši ljudi i da služba u Zagrebu se rastereti, a da istovremeno svim korisnicima i onima koji su potrebiti rješavati stvari u okviru fonda neposredno i osobno imaju na dohvat ruke u svojoj blizini na lakši prometni način dostupne i podatke i dostupnu službu. Evo, time završavam, a nadam se da će me u tome podržati i potpredsjednik koji je upravo preuzeo predsjedavanje sjednicom. predsjedavanje sjednicom. … /Upadica: Samo vi nastavite./ … Vođenja sjednice pa želimo sam završiti da se nadam da ćete me podržati kao i sve ostale nas zastupnike iz Zagorja oko realizacije područne službe Mirovinskog osiguranja, a nadam se i potpredsjednik Šeks, da realiziramo taj projekat koji zaista dugo, dugo čeka i nazočna je potreba. Još jedanput zahvaljujem i na suradnji i na razumijevanju. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa i vam na pozivu kao i do sada. Nastavljamo. Uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, ravnatelju zavoda sa suradnicom. Žao mi je što nisam došao na red dok je bio potpredsjednik iz Slavonije, pa da i ja kažem nešto ovako kao kolega koji lobira kod potpredsjednika iz svog kraja, ali evo iskoristit ću priliku. Vjerujem da će to do njega doći. Također vezano za određene aktivnosti na nekretninama Zavoda za mirovinsko osiguranje u ratom stradalim područjima. Konkretno reći ću tri stvari vezane za teren kao čelnik izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave, odnosi se na dosta loše stanje i na obnovljenost pojedinih nekretnina koje su u vlasništvu Zavoda za mirovinsko osiguranje u području zapadne Slavonije ratom stradalom području. Evo tu je grad Pakrac u kojem živim i u kojem se objekt mirovinskog nalazi stvarno u jednom na izgled lošem stanju. Unutra je hvala Bogu uređen, pristupačan i omogućeno je korištenje usluga. To je jedna loša stvar. Htio bih reći nešto pozitivno vezano za djelatnike u ispostavama Zavoda za mirovinsko osiguranje gdje imamo jednu izvanrednu suradnju sa osobama koje rade u ispostavama. Evo opet spominjem ovdje ispostavu za područje Pakraca i Lipika koja izvanredno surađuje sa različitim skupinama umirovljenika, posebice sa umirovljenicima koji ostvaruju pravo na mirovine na temelju sudjelovanja u Domovinskom ratu gdje se pruža cijeli niz obavijesti bitnih za korisnike mirovina pristiglih iz Domovinskog rata gdje praktično djelatnici sudjeluju u radu i koordinaciji udruga iz Domovinskog rata kada su bitne izmjene zakona i prava umirovljenika iz Domovinskog rata. Imam i jedno negativno iskustvo kao čelnik grada sa zavodom. Evo ne tako davno zatražili smo, zamolili popis umirovljenika sa područja gradova Pakraca i Lipika od zavoda sa naznakom da se izdvoje umirovljenici sa primanjima do tisuću kuna kako bi krajem godine osigurali simboličnu pomoć od 100, odnosno 200 kuna iz proračuna gradova Pakraca i Lipika upravo za te osobe koje imaju izuzetno mala primanja iz mirovina. Dobili smo taj popis, ali prije toga popisa došla nam je faktura iz zavoda iz Zagreba na 5 tisuća i 400 kuna što smo naravno morali unaprijed platiti za 20-ak listova isprintanog popisa umirovljenika sa područja naša dva grada i automatski 50-ak osoba je uskraćeno za pomoć iz proračuna koja im je bila namijenjena. Pa molim ako je moguće nekako ove informacije koje se traže na terenu, a praktično svi smo država i na državnom proračunu i vi kao zavod i mi na gradskim proračunima u jedinicama lokalne samouprave, da međusobno takve usluge, takve podatke ne fakturirate gradovima barem na području posebne državne skrbi, jer svaka faktura nam umanjuje slobodna sredstva u našem proračunu. To su evo stvari koje se događaju na terenu. Inače sve pohvale ovom izvješću vezanom za 2007. godinu. Nadamo se da će biti ovako pozitivno izrađeno i za 2008. godinu bez obzira na ova sva gospodarska kretanja probleme u kojima se nalazi cijeli svijet, pa tako i naša zemlja. I još jednom na kraju želim vam čestitati na ovoj informaciji i podatku koji smo dobili. Treća uzastopna bezuvjetno pozitivno mišljenje Državnog ureda za reviziju. U svakom slučaju nisam čuo za još ni jednu ustanovu koju je tri godine za redom dobila bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju i to svjedoči o jednom kvalitetnom i poštenom radu u vašem zavodu. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Jutros sam bio nazočan raspravi o Izvješću Agencije za zaštitu osobnih podataka i upravo uvaženi zastupnik Huška je replicirao gospodinu Marasu kada je bilo pitanje objavljivanja jednog drugog popisa, pa me sada zanima ustvari koje je vaše mišljenje o tim objavljivanjima popisa. Je'l bi vi da se ti popisi objavljuju ili da se ne objavljuju? Ili da postavim drugačije pitanje, jesu li u pravu ovi iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji vam nisu dostavili popis pa su loši ili je u pravu ministrica Kosor tu, pa onda jeste imali dobra iskustva ili loša iskustva. Evo, mene zanima ukoliko je vaše loše iskustvo s HZMO kakva su tek onda iskustva onih koji traže objavljivanje jednog drugog popisa o kojemu smo jučer i prije neki dan pričali. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Pa žao mi je kolega evo što niste pažljivo slušali. Mi smo dobili traženi popis od Zavoda za mirovinsko osiguranje. Nezadovoljstvo je bilo tim izraženo što je uz taj popis došla i faktura za njegovo tiskanje koju smo morali platiti. Ti podaci nisu javno objavljeni, ti podaci služe kako bi se najugroženijoj kategoriji umirovljenika sa primanjima do tisuću kuna isplatila jedna simbolična pripomoć, pomoć iz proračuna grada Pakraca i grada Lipika prije božićnih blagdana i Nove godine. Nije za javno objavljivanje i mislim da nijedan umirovljenik koji će ta sredstva dobiti nema ništa protiv da gradovi imaju njega u evidenciji na tom popisu. Hvala. Zahvaljujem. Pojedinačna rasprava, nastavljamo. Uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Potpredsjedniče Sabora. Pa kad se raspravlja o ovom izvješću onda je uvijek dobra prilika reći nešto i o tome kako umirovljenici žive odnosno da je u Hrvatskoj prisutan trend pada mirovina ali trend rasta prehrambenih artikala i trend rasta energenata. Također, Hrvatska je demografski gledano zemlja sa sve starijim stanovništvom što će u budućnosti sve više opterećivati prvi stup temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti i stoga će taj stup trpjeti sve veća izdvajanja i neće moći izdržati pritisak u već skorijoj budućnosti a i danas je već po tom pitanju na rubu. Ono gdje je naša odgovornost svih nas je da se povećaju izdvajanja za drugi stup, prvo za drugi stup temeljem smanjenja izdvajanja za prvi stup i ja se nadam da ćete poduprijeti naš prijedlog koji smo uputili u saborsku proceduru da se izdvajanja za drugi stup sa 5% povećaju na 9% jer samo u ovoj godini, to moram napomenuti, mirovinci, znači mirovinski fondovi su u prva tri kvartala bili na gubitku od 8%. Ukoliko se tome doda inflacija od 6%, zapravo inflacija u srpnju je iznosila, pik inflacija 8,4% koju se nažalost ne može izbjeći a ne može ju se izbjeći zbog divljanja cijena energenata i sve veće cijene prehrambenih proizvoda. Na stranu sad komoditeti, luksuz, automobili, znači sve ono na čemu se može uštedjeti. Činjenica je da zbog svjetskih trendova će inflacija i u budućnosti biti dominanta i inflacija je upravo neprijatelj mirovina u budućnosti odnosno neprijatelj mirovinskih fondova. Mirovinski fondovi moraju zaraditi preko inflacije da bi ljudi u budućnosti barem taj novac koji su uplatili imali na onoj istoj razini ako je to na razini inflacije. Znači, oni moraju zaraditi preko da bi taj novac bio veći odnosno da bi za taj novac mogli kupiti nešto više nego što je uključeno samom inflacijom. E sada, vidite sada imamo inflaciju ove godine i iskliznuli su mirovinski fondovi odnosno izdvajanja za drugi stup. No međutim, od ukupne reforme mirovinskog sustava mirovinski fondovi su povećali svoju imovinu od ukupnih uplata sa 20 milijardi kuna na 21,5 milijardi kuna što je negdje povećanje od 5 do 6% godišnje. I to je ono što u budućnosti brine i to je ono na čemu svi zajedno trebamo inzistirati i s čime ne trebamo biti zadovoljni. I stoga predlažemo i predložili smo da se nivo izdvajanja u drugi stup, upravo stup koji donosi veći profit u budućnosti za umirovljenike poveća na 9% i nadam se da ćete to podržati. Jer inače je i trend europskih razvijenih zemalja poput Austrije, poput naših sjevernih susjeda Slovenaca da imaju znatno veća izdvajanja za mirovinsko osiguranje blizu 25-26% čak i u odnosu na izdvajanja za zdravstveno osiguranje. Danas se moglo pročitati u novinama da se Vlada Republike Hrvatske da bi otplatila obveznice koje je zadužila po kamatnoj stopi od 6% de facto, riječ je o kreditu, zadužila dodatno kod mirovinaca, znači kod mirovinskih fondova po kamatnoj stopi 8,6%. To znači da je dug prebila novim zaduženjem u ako se to zbroji to će negdje biti na razini 13,6%. Dakle, riječ je o vrlo nepovoljnom zaduženju koje ćete ako kupujete, ako dižete nenamjenski kredit kao građanin dobiti puno povoljnije i to je ono što definitivno brine i to je ono što je signal, danas kad sam to pročitao da stvarno imamo problema i krizu. I nadam se da to neće utjecati i na likvidnost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Čuli smo i o tome dosta špekulacija, da će se možda zbog pojedinog zaduženja samog centralnog proračuna to osjetiti na dinamici isplate mirovina i mi bi htjeli danas zbog građana, zbog javnosti čuti i odgovor na to pitanje mirovine kasniti odnosno da li će se dogoditi eventualno kašnjenje u tom dijelu. No, ono što je još važno napomenuti je nedovoljna popularizacija od strane države izdvajanja za treći stup jer treći stup, drugi stup ni u budućnosti samo drugi stup neće biti dovoljan da nosi mirovinu na razini one mirovine u kojoj je to u razvijenim zemljama. Znači, mi bi htjeli negdje da kad čovjek nakon svog radnog vijeka ode u mirovinu bude na mirovini od 70% do 80% svoje plaće a danas je to na razini 39%. Dakle, mi trebamo poduplati mirovinu u odnosu na neki period od dvadeset, trideset godina. Kako ćemo to napraviti ako ne povećamo izdvajanja za drugi stup i ako ne populariziramo treći stup ja to ne znam. A država tu ima ključnu ulogu ne samo kroz popularizaciju već i kroz oslobađanje plaćanja poreza, prireza i doprinosa na uplate u treći stup. I to je ono što država treba napraviti. I na tome je odgovornost jer se ne smijemo dovesti u situaciju da zbog loših odluka danas umirovljenici u Hrvatskoj za dvadeset, trideset godina ne žive bolje od umirovljenika danas. a ono što stalno postavljamo i na što ćemo stalno upozoravati i postavljati pitanje je kako u Hrvatskoj umirovljenik može preživjeti sa ispod dvije tisuće kune i s tom misli zaključujem svoju raspravu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I pojedinačno zadnja prijava uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolege iz Zavoda za mirovinsko osiguranje, kolegice i kolege zastupnici. Pa kada evo sad smo čuli dosta rasprava već oko ovog izvješća je bilo dosta pohvalnih rasprava i kada raspravljamo o situaciji umirovljenika o izvješću mirovinskog zavoda za proteklu godinu ne možemo biti samo zadovoljni s time da li je revizija istakla neki prigovor ili nije odnosno da li imamo dobro popisane statističke podatke koje možemo onda čitati na ovaj ili na onaj način. Uvijek se moramo zapitati kakva je pozicija naših umirovljenika odnosno da li, da li oni mogu dostojno živjeti od svoje mirovine? I da li hrvatski umirovljenici danas žive bolje nego što su to živjeli proteklih godina? I još jedno ključno pitanje kako će hrvatski umirovljenici živjeti sljedeće godine? To su neki odgovori koje pokušavamo iz ovakvih izvješća doznati. Ovo što je bilo proteklih godina lako je usporediti. Nažalost podaci nisu prebajni. Vidimo konstantni pad udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći koji danas je ispod 39%. Kada pogledamo tu statistiku od devedesetih godina krenulo je sa 62%. Bilo je 2000. na 37%. Onda je u mandatu koalicijske Vlade došlo na 42% i na kraju sad opet na 39%. Možda se ne čini puno tih 3%, ali to je otprilike svakom umirovljeniku 125 kuna mjesečno pa sad vi procijenite da li je to malo ili puno. S druge strane kada uzmemo da prosječni umirovljenik živi sa 60-tak kuna dnevno to govori da taj novac ipak baš nije toliko malen koliko se na prvu čini. Moram primijetiti da u izvješću ima dosta podataka koji i govore da nije jednostavno na neki način u Hrvatskoj niti pratiti trend održavanja standarda umirovljenika jer broj korisnika svake godine odnosno odnosno broj korisnika mirovine svake godine raste a broj osiguranika u odnosu na njih pada. Tako da taj omjer koji danas jedan, znači 1,5 milijuna osiguranika a korisnika 1,12, 1,120 tisuća 1,120 tisuća sigurno nije povoljan i jednostavno nije lako pratiti taj trend. Što se tiče, što se Zavoda za mirovinsko osiguranje moram primijetiti da po broju zahtjeva mi se čini dosta da nije riješeno otprilike 80 hiljada zahtjeva i 87 hiljadu neriješenih upravnih postupaka na kraju godine bez obzira šta dolaze neki zahtjevi naravno i na kraju godine pa onda ih morate prenijeti u drugu godinu. Ali to je otprilike nekih 25% neriješenih zahtjeva što znači da otprilike 3 do 4 mjeseca ljudi čekaju da im se zahtjev u prosjeku riješi i mislim da to nije kratak period pogotovo što u tom periodu na neki način nemaju nikakvih prihoda. Kada gledamo šta će biti sljedeće godine moja predviđanja nisu optimistična i tu bih se pridružio kolegi Bernardiću ovih dana čujemo mnoge informacije oko toga da li će biti i kada će biti osigurane, osigurana sredstva za mirovine. Mislim da izjave da visimo o koncu i da novaca nema nisu dobre i da takav odgovor isto mirovinski, čelnici mirovinskog, Zavoda za mirovinsko osiguranje danas bi trebali dati. Da li će tih sredstava i da li se sredstva osiguravaju u dostatnom iznosu da bi se mogla mogla isplatiti bilo bi korisno da to čujemo, a pogotovo šta sljedeće godine ja vjerujem da neće biti bolja situacija za umirovljenike nego da će udio mirovina u plaći i dalje padati. Iz čega to zaključujem? To zaključujem iz toga što je rast doprinosa ove godine, odnosno 2007. godine u odnosu na 2006. godinu dana ranije bio otprilike 9% što je značajno. Nije to malo. To je 1,6 milijardi kuna. Ako budemo svjesni da proračun sljedeće godine neće rasti da će cjelokupna gospodarska situacija biti teža, da je pitanje da li će se i ova razina zapošljavanja zadržati da se tu javlja veliki problem što se tiče održavanja standarda umirovljenika i da će mirovine biti u daljnjem padu u odnosu na prosječnu plaću. I tu neke odgovore bez samo suštinskih podataka u izvješću moramo dobiti. Moramo vidjeti kakve su perspektive i za naredna razdoblja. Što se tiče onoga što bih ja isto očekivao od ljudi iz struke je da nam kažu kakva je situacija trenutno sa novim umirovljenicima. Konkretno, to pod navodnicima možemo reći novim umirovljenicima odnosno drugim stupom. Mnoge ljude koje ja srećem i koji mi se javljaju govore da su nepravedne razlike odnosno da su mirovine koje se dijelom isplaćuju iz drugog stupa puno niže od onih koji idu po starom načinu i mislim da se tu već uviđa problem koji moramo rješavati. A to je da se mora povećati izdvajanje iz drugog stupa iz bruto plaća kako bi hrvatski građani u nekom narednom periodu mogli ostvariti primjereno visoke mirovine onome što su u cijelom, u svom cijelom radnom vijeku i zaradili na kraju krajeva. I tu nemamo isto nikakvih informacija. Mi smo evo u Klubu zastupnika SDP-a predložili da se ta stopa diže sa 5 na 9% jer smatramo da to neće biti moguće sa ovom stopom ostvariti odnosno na te, da te mirovine neće biti dovoljno visoke za umirovljenike koji će se i koji će ići u mirovinu a koristili su drugi stup. Još jedna činjenica koja govori tome u prilog je da je vrijednost svih uplata odnosno vrijednost svih Pala je na 21 milijardu kuna i moramo biti svjesni toga na kriza na svjetskom tržištu i kriza na financijskim tržištima će moguće i dalje utjecati na to. Bez obzira što su ta ulaganja najsigurnija jer se većina ulaganja ostvaruje i daje u ona, u one najsigurnije instrumente kao što su obveznice države. Ali bez obzira i onaj manji dio je bio dovoljan da ta vrijednost ove godine dosta padne što znači konkretno da hrvatski građani sada imaju manje novca nego što su imali prilikom isplate iz svojih bruto plaća. Tako da ta cjelokupna problematika kada pričamo o ovom izvješću se ne može samo svesti na to koliko je bilo predmeta, koliko je ljudi zaposleno, da li je izvješće revizije bilo pohvalno ili nije, jer je suština životna i ljudi od tih mirovina svakodnevno žive i moramo vidjeti kako će oni živjeti naredne godine. Moja predviđanja nisu optimistična, ali to je vezano na jednu širu priču, vezano na priču i proračuna koji ćemo dobiti za nekoliko dana valjda konačno ovdje u Hrvatski sabor pa ćemo moći pričati o gospodarstvu, o tome koja je strategija Hrvatske u ovim kriznim vremenima. Ja se bojim da strategije nema, a pogotovo je nema što se tiče hrvatskih umirovljenika. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi zastupnik Mile Rukavina, ravnatelj HZZO-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ja bih samo kratko odgovorio na par pitanja. Nemam namjeru naravno niti mi je, to smijem polimizirati sa uvaženim zastupnicima vrlo kratko. Odmah ću konkretno odgovoriti. Ne znam od kud je ta informacija, ali sredstva za mirovine niti su upitna, niti će mirovine kasniti. kratko i jasno. Drugo, bila je informacija nisu u vezi sa nikakvim transakcijama. Ne znam o čemu je riječ. Što se tiče podatka o realnom rastu mirovina mislim da je uvaženi zastupnik Vidović to pomenuo. Taj podatak je na sreću netočan. Mirovine su od 2000. godine kad možemo gledati razdoblje novih mirovina ili mirovina po novom zakonu rasle realno, realno rasle ponavljam 17,7%. Na žalost pad je bio samo u 2001. godini, realni pad mirovina od 0,19%. Što se tiče problema koji je vezan za drugi stup, ja moram ponoviti zavod nije nadležan za provođenje drugog stupa. Ovo je izvješće o radu i poslovanju zavoda i odnosi se na prvi stup međugeneracijske solidarnosti. Ali ono što može doprinijeti raspravi ja mogu odgovoriti da pomenuti su neki primjeri odlaska u mirovinu. Bilo ih je 137 prema našoj informaciji i te osobe koje su bile u osiguranju bile su pet godina. godina. Prema tome, mi ne možemo govoriti nakon 5 godina, već nakon 10, 15 ili 20 godina i više o tome da li su mirovine iz drugog stupa sa prvim sa prvim stupom manje. Što se tiče korisnika mirovina iz drugih država to je točno da su imali dodatak na mirovinu u vremenu kad je bio prekinut platni promet ili kad nisu bili sklopljeni međudržavni ugovor. Danas je druga situacija. Naravno ne ovisi od zavoda da li će ti korisnici koji nisu korisnici iz Hrvatske nego iz drugih država imati dodatak na mirovinu ili ne. Ono što bih posebno htio napomenuti je, to je napomenuo gospodin Šišljagić i nekoliko uvaženih zastupnika vezano uz ovu ažurnost, odnosno za postupak koji traje 30, 60 ili duže dana. Ja moram radi znanja naprosto jer i činjenice su takve bez obzira što mi u zavodu naravno trudimo se da obavimo svoj posao što je bolje moguće. Moram radi naprosto istine i činjenica navesti sljedeće situacije. U zavodu u nazad dvije i pol, tri godine mi praktički radimo na 3 fronta. Mi imamo redovne poslove koji ste vidjeli da se zahtjevi povećavaju iz godine u godinu, primjerice 12% u odnosu na prošlo razdoblje. Drugo, imamo područje izvanrednih poslova gdje praktički ja ću pokušati brojkama odgovoriti na pitanje. Imali smo rješavanje rješavanje problema obeštećenja korisnicima mirovine. Proveli smo 700000 postupaka. Vezano za prevođenje prava hrvatskim braniteljima branitelja bilo je 45000 postupaka. Kada je u pitanju Zakon o dodatku imali smo 300000 postupaka. Kada je u pitanju rješavanje problema pripadnika Hrvatskog vijeća obrane bilo je 16000 postupaka. Kada je u pitanju novela …/Govornik se ne razumije./… jedna, druga i treća imali smo 100000 postupaka. E sad kad to zbrojimo praktički ispada kao da smo još dvije godine, iz dvije godine zahtjeva dobili, a vidjeli ste da ih u godini jednoj dođe 600000. Naravno, nije mi namjera da ovdje kažem da mi radimo idealno i da ne bi mogli i bolje. Međutim, netočna je informacija da ti korisnici su bez primanja nekoliko, tri ili četiri mjeseca. U svim slučajevima gdje ne možemo donijeti konačno rješenje, a evo da napomenem još i da imamo primjerice 110000 korisnika primjenom međunarodnih ugovora gdje postupak izuzetno dugo traje, ne ovisi samo od nas, nego i od drugih sudionika u postupku osobito od korisnika od mirovinskih fondova iz inozemstva gdje znači svi ti korisnici dobiju privremeno rješenje koje po privremenom rješenju dobiju isplatu. Znači, oni nisu bez primanja, a visina mirovina po privremenom rješenju je nešto manja ali ne puno u odnosu na konačno rješenje. Istovremeno ja moram ovdje kao ravnatelj reći jednu činjenicu, a to je da sam ja u svom mandatu kad sam započeo mandat kao ravnatelj zatekao primjerice duplo duži postupak i duplo manje zahtjeva kojeg ste rješavali u ovome roku do 60 dana. U zavodu se radi i proces preustroja i prema tome zaista se radi o procesu i nije moguće u jednoj godini ili dvije godine napraviti dramatičan pomak, ali vjerujem da ovaj broj koji sam vam sad rekao ukazuju da se zaista trudimo da taj postupak što je maksimalno moguće skratimo. Uvaženi zastupnik Lesar je pomenuo upravno vijeće. nije u izboru nadležnosti Hrvatskog sabora, ako sam ja dobro shvatio. Ako nisam ispričavam se, to je u nadležnosti hrvatske Vlade. Vlada je ovlaštena za imenovanje upravnog vijeća. No, u svakom slučaju ne znam upravno vijeće može razmotriti prijedlog da dostavi posebno izvješće. To ne vjerujem da može biti problem. Naravno da se u zavodu analizira i broj žalbi upravnih postupaka, a jedan od razloga je naravno i izuzetno složeni propisi i česta izmjena propisa koja također na određeni način produžuje postupak. Još je spomenuto raskidanje ugovora sa HFP-om. Ugovor sa HF-om nije sklopljen sam po sebi. On je sklopljen na temelju Zakona o privatizaciji članka 1a. Zakona o privatizaciji. Prema tome, da bi promijenili ugovor prethodno moramo promijeniti Zakon o privatizaciji. Što se tiče ispostave u Zaboku bilo je pitanje. Za funkcioniranje ispostave prema našem iskustvu i prema našim projekcijama, jer stavili smo u međuvremenu Viroviticu u funkciju, vratili Vukovar iz Borova Sela u Vukovar i naravno utrošili ogromna sredstva za to. Potrebno je za funkcioniranje na godišnjoj razini preko 11 milijuna kuna. Znači, zavod će shodno svojim mogućnostima poraditi na tome da što prije stavi, jer nama je interes da Zabok profunkcionira što prije u svojoj punoj funkciji. Također, bilo je pomenuto fakturiranje ovih raznih popisa vezano za korisnike mirovina. Prema odluci upravnog vijeća gradovi moraju plaćati, no mi možemo stavit na upravno vijeće da se razmotri to da li će biti ti podaci besplatni za gradove, a ne samo za udruge umirovljenika. I još bih napomenuo ovdje da vezano za poljoprivredno osiguranje pitanje je zašto mi analiziramo. Naravno, uvažena zastupnica Marija Petir je postavila pitanje, naravno da analiziramo, ali nedvojbeno je da praktički do opadanja broja aktivnih osiguranika dolazi zbog starenja i raslojavanja hrvatskog sela, da je to problem ne samo hrvatskog zavoda, nego cijele države da se poradi na tome da broj osiguranika poraste. Ali na kraju ti osiguranici su uvedeni u sustav vrlo kasno 1980. donošenjem 1980. donošenjem Zakona o poljoprivrednom osiguranju, ali i oni kao i ostali imaju institut najniže mirovine, pa se na određeni način štite njihova primanja. primanja. Ali naravno sve vaše zahtjeve, prijedloge i ideje mi ćemo razmotriti, u našem daljnjem radu koristiti će nam kao putokaz da svoj posao obavimo što je moguće profesionalnije. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kad se steknu uvjeti.